Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, uvažena ravnateljice Uprave za odgoj i obrazovanje

Hvala vam g. potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče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

onda izvolite da. Poštovani državni tajnik Tomislav Paljak. Izvolite. Evo čak imate i replike prije nego što ste došli na govornicu. Izvolite poštovani državni tajniče.

nešto za reći u vezi ove točke, naravno da imamo jer je nama Nacrt prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih, pa ako negdje zapnem vi ćete me o ovim protokolarnim stvarima i dalje upozoravati. A ja želim reći evo da se pred vama nalazi Nacrt prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih i da je Zakonom o obrazovanju odraslih iz 2007. godine po prvi puta se zasebno uredio sustav obrazovanja odraslih u RH. Nakon Nakon toga doneseni su Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Stratega obrazovanja, znanosti i tehnologije te drugi strateški dokumenti na nacionalnoj i europskoj razini. Stoga se ukazala potreba donošenja novog zakona kako bi se sustav obrazovanja odraslih uskladio s normativno strateškim okvirom te se otklonili nedostaci uočeni tijekom primjene postojećeg zakona. No, posebno je važno naglasiti da se novi Zakon o obrazovanju odraslih donosi u cilju razvoja kvalitetnog sustava obrazovanja odraslih koji će potaknuti građane na uključivanje u cjeloživotno učenje jer to je preduvjet za razvoj konkurentnog gospodarstva. Naime, u RH posljednjih desetljeća uključenost odraslih hrvatskih građana u obrazovanje nije na zadovoljavajućoj razini. Rezultati ankete o obrazovanju odraslih koju je 2016. godine proveo Državni zavod za statistiku pokazali su da je u RH 31,8% 31,8% odraslih osoba sudjelovalo u nekom obliku obrazovanja, dok je prosjek zemalja EU bio 38%. Ovo se naime istraživanje provodi u petogodišnjim razdobljima, postoje neke indicije da će biti slijedeći interval od 2 godine, ali vidjet ćemo. Recentni strateški dokumenti doneseni na razini EU naročito naglašavaju veliku ulogu obrazovanja odraslih u procesu oporavka, zelene i digitalne tranzicije i stvaranja čvrstog i otpornog europskog društva i gospodarstva. Rezolucija vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire, dakle razdoblje 2021. do 2030. koje je objavljeno u veljači 2021. godine u strateškom prioritetu 2 naglašava da cjeloživotno učenje mora postati realnost u EU te da do 2025. godine najmanje 47% odraslog stanovništva mora sudjelovati u obrazovanju. Nadalje, Akcijski plan za europski stup socijalnih prava kao cilj za 2030. godinu navodi da u obrazovanju treba svake godine sudjelovati 60% odraslog stanovništva. Iz tog razloga države članice poziva se na stvaranje kvalitetnih, prohodnih, fleksibilnih i uključivih sustava obrazovanja odraslih jer jedino takvi sustavi mogu potaknuti odrasle osobe na uključivanje u obrazovanje i razvijanje vještina koje će omogućiti suočavanje s brzim tehnološkim društvenim i ekonomskim promjenama. I RH u svojim strateškim dokumentima naglašava važnost sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom učenju, ali važnost ulaganja u sustav obrazovanja odraslih. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti u komponenti trećoj obrazovanje, znanost i istraživanje kao jedan od glavnih ciljeva navodi se povećanje broja odraslih osoba koje sudjeluju u cjeloživotnom učenju i to koncentriranim ulaganjem u programe relevantne u odnosu na tržištu rada. Navodi se i da je povećanje ulaganja u vještine i obrazovanje hrvatskih građana te u njihovo cjeloživotno učenje strateški cilj Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine konkretiziran u programu Vlade RH 2020. – 2024., koji predviđa ulaganje od 5 milijardi kuna u modernizaciju obrazovnog sustava što će pridonijeti izgradnji stabilnosti, održivosti i otpornosti. Naglašeno je da se bolja povezanost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s tržištem rada planira ostvarivati kroz daljnji razvoj regionalnih centara kompetentnosti te povećanjem obuhvata odraslih uključenih u cjeloživotno učenje u skladu sa europskom agendom vještina. Slijedom navedenog jedan od bitnih ciljeva koji RH treba ostvariti u narednom periodu jest povećanje broja odraslih osoba koje sudjeluju u cjeloživotnom učenju naročito osoba s nižom razinom obrazovanja. Na taj način ostvarit će se i cilj zadan Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030., a to je izjednačavanje stope sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom obrazovanju s europskim prosjekom. Za ostvarivanje navedenog cilja nužno je donošenje ovog zakona koji će sustav obrazovanja odraslih učiniti kvalitetnim i koji će poticati odrasle osobe na uključivanje u obrazovanje jer jedino na taj način gospodarstvu se može osigurati produktivnost, otpornost i napredak, pojedincu osigurati bolji položaj na tržištu rada, viši socijalni status i osobnu dobrobit. Iz svega navedenog, razvidno je da su u sustavu obrazovanja odraslih potrebne značajnije promjene kako bi sustav bio učinkovit i kako bi se ostvario jedan od bitnih zadanih ciljeva, a to je povećanje broja odraslih osoba koje sudjeluju u obrazovanju. Sukladno novom zakonskom prijedlogu obrazovanje odraslih obuhvaćat će provedbu formalnih programa obrazovanja odraslih za stjecanje kvalifikacije na razinama od 1 do 5 HKO-a osim programa koji pripadaju sustavu visokog obrazovanja te provedbu formalnih programa vrednovanja skupova ishoda učenja i dodjele kvalifikacija na razinama 1 do 5 HKO-a osim programa koji pripadaju sustavu visokog obrazovanja. Nadalje, što se usklađivanja programa s potrebama tržišta rada tiče stanje na tržištu snažno ukazuje na nedovoljnu usklađenost ponude radne snage i njezinih vještina s potrebama gospodarstva, a koja se očitovala u razmjerno visokom nedostatku potrebne radne snage. Prema postojećem zakonskom rješenje ustanove dobivaju rješenje za izvođenje formalnih programa obrazovanja odraslih neograničenog trajanja što dovodi do toga da se provode programi koji su sadržajno zastarjeli te ne odgovaraju potrebama tržišta rada. Iz tog razloga propisuje se obveza usklađenosti programa obrazovanja kojim se stječe kvalifikacija sa standardom kvalifikacija iz registra HKO-a. I nadalje ustanova I nadalje ustanova je obvezna u roku od 6 mjeseci od dana izmjene standarda kvalifikacija u registru HKO-a uskladiti programe obrazovanja, time će se osigurati relevantnost programa u odnosu na potrebu tržišta rada. Osiguravanje kvalitete rada ustanova u sadašnjem zakonskom rješenju ne postoje mehanizmi osiguravanja kvalitete provedbe programa obrazovanja niti mehanizmi osiguravanja kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih te se stoga uvodi sustav osiguravanja kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih koje obuhvaćaju unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete. Unutarnji sustav osiguranja kvalitete uspostavlja sama ustanova, a kao dio toga sustava redovito će provoditi procese samo vrednovanje. Vanjsko vrednovanje ustanova provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koja nakon provedbe postupka vanjskog vrednovanja donosi rješenje o ocjeni razine kvalitete koja može biti, vrlo visoka, visoka, zadovoljavajuća i nezadovoljavajuća razina kvalitete. Ocjena razine kvalitete bit će javno dostupna te će tako polaznici unaprijed moći procijeniti koja ustanova za obrazovanje odraslih osigurava kvalitetno i relevantno obrazovanje. Sljedeće, financiranje putem vaučera, radi podizanja te stope i jačanja vještina radne snage u okviru MPO-a predviđeno je razvijanje vaučer sustava odnosno modela za stjecanje vještina zaposlenih i nezaposlenih osoba, tzv. reskiling ili upskilling sukladno potrebama gospodarstva što će se omogućiti ovim zakonom. Osigurat će se da svaka osoba koja zbog nedostatka vještina ne može pronaći zaposlenje ili joj u nedostatku vještina prijeti gubitak postojećeg kroz obrazovanje stekne priliku biti konkurentna na tržištu rada. Vaučer sustavom će se financirati obrazovni programi za stjecanje vještina potrebnih za rad i to za zaposlene i nezaposlene osobe. Da bi se osigurala relevantnost programa putem vaučera će se financirati samo obrazovni programi temeljni na katalogu vještina iz podregistra standarda zanimanja razvijeni kroz HKO i upisani u registar HKO-a te vrednovani u nadležnim agencijama. Za potrebe vaučer sustava u sklopu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka predviđen je iznos od 300 milijuna kuna i sudjelovanje 30.000 korisnika do 2026.g. Maksimalni iznos troškova obrazovnog programa koji bi pokrivao pojedinačni vaučer je 10.000 kuna. Naglasak će biti na kvaliteti programa koji bi trebao omogućiti održivost i zapošljivost. Što se tiče priznavanja neformalno informalno stečenih znanja i vještina, primjena HKO-a u novom zakonskom rješenju omogućava i uvođenje programa vrednovanja skupova ishoda učenja putem kojih će se omogućiti vrednovanje prethodno stečenih znanja i vještina u skladu s odgovarajućim standardom skupa ishoda učenja iz registra HKO-a. Priznavanje prethodno stečenih znanja i vještina kako onih stečenih neformalno i informalnim putem, tako i oni koje je pojedinac stekao kroz formalni sustav ali bez završnosti, pojavljuje se u europskim obrazovnim politikama kao jedan od glavnih instrumenata cjeloživotnog učenja. Vrednovanje prethodnog učenja otvaraju se mogućnosti da određena znanja i vještine procesom vrednovanja postaju prepoznati i priznati. To pridonosi unapređenju zapošljivosti pojedinaca i stvaranju preduvjeta za nastavak njihovog obrazovanja. Ideja da se kompetencija stečene izvan obrazovnog sustava formaliziraju i na taj način učenje postaje vidljivo najveća je uvjereni smo korist priznavanja i vrednovanja neformalnog i informalnog učenja. Jedno od temeljnih načela za razvoj sustava priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja u RH, a koje a koje se poštuje i u ovom zakonskom prijedlogu jest jednaka vrijednost kvalifikacija koje su dodijeljene uz postupak vrednovanja neformalnog informalnog učenja i onih koje su u cijelosti dio formalnog sustava jer će postupak vrednovanja biti identičan postupku vrednovanja koji se primjenjuje za provjeru znanja i vještina u formalnom sustavu. Ova zakonska mogućnost s jedne strane će omogućiti stjecanje javne isprave za nastavak obrazovanja, a s druge strane stjecanje kvalifikacije koja omogućava zapošljavanje, zadržavanje ili napredovanje na radnom mjestu, a sve bez pohađanja obrazovnog programa čime će znatno skratiti vrijeme potrebno za obrazovanje. U cilju osiguravanja kvalitete ovog procesa programe vrednovanja provodit će samo one ustanove za obrazovanje odraslih koje su u postupku vanjskog vrednovanja ocijenjene ocjenom visoke ili vrlo visoke razine kvalitete, a sami programi vrednovanja kontinuirano će se usklađivati sa standardima kvalifikacija u registru HKO-a kao i programi obrazovanja. Nadalje, Nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih tzv. NISO uvodi se i praćenje rada ustanova putem NISO-a dakle obrazovanje odraslih koje će sadržavati podatke o programima, polaznicima, nastavnicima, izdanim javnim ispravama te financiranju akreditiranih programa. Ujedno će se omogućiti praćenje provedbe programa odnosno prikupljanje podataka o vrstama programa koje se provode u njihovoj teritorijalnoj zastupljenosti. Ti će podaci biti vrlo značajni za tržište rada, odnosno poslodavce, ali i sve dionike u sustavu obrazovanja odraslih. NISO će ujedno značajno pridonijeti administrativnom rasterećenju sustava jer će sva relevantna dokumentacija potrebna za izdavanje stručnih mišljenja i rješenja biti pohranjena u sustavu te će podnošenje zahtjeva za ustanove biti znatno jednostavnije i brže. Zaključno, novo zakonsko rješenje unijet će, uvjereni smo, značajne promjene u sustav obrazovanja odraslih, poglavito u području usklađivanja obrazovnih programa s potrebama tržišta rada te osiguravanje kvalitete provedbe programa obrazovanja. Zahvaljujem. poštovani tajniče. Novi Zakon donosi priznavanje neformalno stečenih znanja i vještina za kojima postoji potreba na tržištu rada. No, svi bi morali znati razliku između formalnog i neformalnog obrazovanja. Tu dolazimo do političko-ekonomskih kvalifikacija rada na manjoj i više složeni rad. Više složeni rad bi trebao imati višu cijenu, ali znamo da to u praksi često nije tako, spomenimo profesore. Između ostalog, temeljem potreba tržišta rada, manje složeni rad ili znanje moguće je steći neformalnim obrazovanjem i moguće da je mijenjati nekoliko puta tijekom radnog vijeka. No, to nije moguće kod više složenog rada. Kakva je perspektiva prekvalifikacija temeljem potreba tržišta rada, da li planirana sredstva dostatna ili građani u praksi ne prihvaćaju ponovno obrazovanje nego odlaze u i pronalaze druga rješenja. Hvala. Hvala lijepa. Da. Mislim podaci pokazuju da smo znatno ispod prosjeka EU što se tiče ovog pitanja o tome koliko naši građani prihvaćaju ili ne prihvaćaju uopće ideju da se obrazuju na bilo koji način, a kamoli da se uključuje u cjeloživotno učenje i obrazovanje. To je točno. Upravo ideja ovog Zakona da se potakne ljude upravo na taj proces, s jedne strane, s druge strane, zato idemo prema mogućnosti da se vrednuju i formalna i neformalna znanja, dakle ono što su tijekom svojih života negdje stekli, neke vještine, neke, kroz neke tečajevi koji nisu im tako formalno priznati, a sad će biti moguće ih formalizirati i priznati, naravno, pod određenim uvjetima, a i informalno stečena znanja, dakle neke vještine koje čovjek jednostavno je negdje odradio, usvojio tijekom svog životnog vijeka i misli da bi mogle koristiti na tržištu rada, pa da se također, na jednom mjestu, kroz ove ustanove vrednuje i ta kvalifikacija, tzv. informalnog obrazovanja i vjerujemo da će upravo ta mogućnost potaknuti ljude, građane, na .../Upadica: Vrijeme./... Hvala lijepa poštovani državni tajniče, ovim Zakonom se nastoji definirati sustav osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih, a jedan od elemenata toga je i vanjsko vrednovanje ustanova. E sad mi pojasnite čl. 25, naročito st. 3 koji kaže da vanjsko vrednovanje pokreće Agencija na temelju Godišnjeg plana provedbe vanjskog vrednovanja ustanova na zahtjev ustanove ili ako za to postoje opravdani razlozi. Koji su to opravdani razlozi? Na koji način će se to provoditi? Da li će to biti nečija prijava o nekvaliteti programa, prijava konkurencije ili nešto slično, jer evo, po javnom savjetovanju se mogu iščitati komentari da se kod nekih ustanova zapravo provode programi po sistemu plati i nosi diplomu, tako da vas molim da mi pojasnite. **Paljak, Tomislav** Da, točno. U pravu ste. Upravo zbog toga idemo prema sustavu koji će onemogućiti upravo na taj način upravljanja i zato dajemo, dakle krovnoj agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ocjenu kvalitete rada ustanova, odnosno one će temeljem svoga rada i temeljem predloženoga plana, dakle svog akcijskog plana rada biti ocjenjivani i moći će se valorizirati na više razina tijekom godine. E sad, koji su sve to razlozi, to bih morao ja sam pogledati, ali dozvoljava se ovim zakonskim prijedlogom da u slučaju uočenih anomalija u tom smislu, da se može reagirati i da, na kraju krajeva ustanove koje se ne pridržavaju onoga što će biti ovim zakonom predviđeno, budu i sankcionirani. Ako se to

odraslih može biti i ona koja će ga vanjski vrednovati odnosno zašto to neće činiti NCVVO u čijem je to i opisu posla. To je moje prvo pitanje. A drugo pitanje, budući da je obrazovanje odraslih izuzetno važno i da ono također, prema ovome što se navodi u opisu zakona, treba odgovoriti na potrebe tržišta rada, zanima me imate li neke podatke o tome koja su u Hrvatskoj deficitarna zanimanja, na temelju kojih analiza je uopće donesena ta rang lista deficitarnih zanimanja jer je na tom tragu moje političko pitanje, s obzirom da ovdje provodimo i politike EU, da li ćemo mi obrazovanje odraslih provoditi prema potrebama našeg tržišta rada ili ćemo stvarati dodatne ljude da odgovore na potrebe europskog tržišta rada? Hvala lijepa. Evo, što se tiče prvog pitanja, odluka je bila takva da to bude Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. nije jednoznačan proces već će morati temeljem dokumenata Ministarstvo zatražiti i dobiti mišljenje i nakon toga će tražiti provedbu koja će kontrolirati. Odluka je i predviđeno je ovim zakonom da to bude Agencija za strukovno obrazovanje, tako da ovaj drugi dio možda postoji logika, ja razumijem intenciju pitanja, možemo razmišljati i vidjeti što se eventualno da napraviti s obzirom da je ovo prvo čitanje, ali Agencija za strukovno obrazovanje je u žiži tih događaja i ona je nadležna za ovo što ste pitali. Što se tiče deficitarnih zanimanja naravno da nisu ona ovdje stavljena napamet jer smo u ovom sustavu vaučera koji predviđa ovaj zakon predvidjeli da se analizom standarda zanimanja i skupova kompetencija upisanih u registar HKO koji definiran je popis 80 deficitarnih vještina s naglaskom na digitalne …/Govornik

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče, dakle koju mi situaciju u ovom trenutku imamo što se tiče obrazovanja odraslih? Prema podacima koje ste vi dostavili u obrazloženju imamo 600 ustanova otprilike koje se bave obrazovanjem i oni provode više od 11.000 programa. A Hrvatska je prema Eurostatu za 2020. dakle udio odraslih, to je onih od 25 do 64.g. na 3,2%. Naravno hvala Bogu na Bugarskoj i Rumunjskoj, pa su onda oni iznad nas, Slovenija je otprilike ste i u obrazloženju rekli da je želja da dođemo do europskog prostora. Dakle, imamo sad 600 ustanova, 11.000 programa i mi smo na 3,2. Koji su elementi iz ovog zakona koji će biti ključni da se mi sa tih 3,2 pomaknemo gore, koji će omogućiti da zapravo zaista odrasli se obrazuju i odnosno ono što nama treba, nama treba nova radna snaga sa novim poslovima koji se u ovom trenutku

time čime će se oni obrazovati u stvari budu konkurentni vani, da nam odlaze van, naravno da nam to nije u interesu, ali je isto tako potpuno jasno da je neprihvatljivo imati 600 ustanova, 11.000 programa, vjerujte svaki dan potpisujem nove ustanove sa novim zahtjevima kojima ovaj zakon omogućava neograničen rad, vrlo male nekakve formalne potrebe oni imaju da bi ispunili uvjete za obrazovanje odraslih. 14.g. nije mijenjan zakon, idemo ga promijeniti, idemo ga poboljšati, mislim da je nasušno potreban i upravo na taj način mislimo i dizati taj postotak odnosno ići prema prosjeku europske, EU. Naravno zadani je cilj u ovom godišnjem i vremenskom …/Govornik se ne razumije/… kao što je ovdje navedeno u dokumentu i vjerujemo da će ovaj zakon potaknuti upravo da ta razlika o kojoj ste pričali u postotku prosjeka koji i vlada u Hrvatskoj i EU bude izjednačila, da ga stignemo…/Govornik Hvala lijepa g. potpredsjedniče, uvaženi g. državni tajniče. Da, promjene su potrebne, treba podić kvalitetu i razinu obrazovanja i neke normative, bar one minimalne ujednačiti na razini svih učilišta. No pretpostavka je da veliki broj učilišta neće imati edukacijsku moć da ulovi korak barem u startu i bit će vjerojatno potrebno organizirati njihove edukacije odnosno njima stručne seminare itd., da li se razmišlja o tome, da li postoje neki okvir u kojem će bar neko vrijeme, a možda i duže i resorna agencija i resorno ministarstvo pružiti pomoć? Hvala lijepa. I podršku, naravno. hvala. Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Da, naravno da postoji, predvidjeli smo zakonom čitav niz mehanizama na koji način će se moći ispunjavati uvjete da uopće ustanova može raditi posao obrazovanja odraslih odnosno čak i one koje to mogu će bit rangirane po 4 osnove kvalitete. Naravno da će to onda utjecati i na programe i ovaj čitav niz ostalih pitanja koji je, koji je vezan za to i naravno da uvođenje andragoškog voditelja odnosno specifikacija koje uvjetuje osoba da bi to postala mora ispunjavati također dovoljno govori o ozbiljnosti onoga čime se ovdje bavimo i što želimo ovim zakonom postići. Slijedeća replika poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem g. predsjedavajući poštovani. Važno je što se ovim zakonom programi obrazovanja vežu uz hrvatski kvalifikacijski okvir odnosno uz standarde kvalifikacije iz registra hrvatskog HOK-a, da sada ne duljim, što znači da će se programi obrazovanja kontinuirano usklađivati s potrebama tržišta rada i to je vrlo smatramo značajna promjena u odnosu na dosadašnju praksu kad su se programi mogli izvoditi godinama bez ikakve obaveze za usklađivanjem. No, moramo naglasiti jednu stvar, a to je da se odredbe zakona koje se odnose na to neće moći u potpunosti implementirati u praksu ako se ne budu upisivali standardi kvalifikacija u registar HOK-a. U registar je momentalno upisano 12 standarda kvalifikacija, pa evo molim vas da nam pojasnite što kanite učiniti po tom pitanju kako bi se zakon doista mogao

da one budu implementirane i da se one stalno nadograđuju i stalno ažuriraju kroz registar ovaj kvalifikacijskog okvira. I mislimo da je tu u stvari, dana ta kvalitativna mogućnost da se na vrijeme pro aktivno prepoznaju nove potrebe koje se otvaraju na tržištu sa novim zanimanjima, sa, sa svijetom koji, svijetom rada koji ubrzano raste i traži potrebu novih vještina i to je ovdje predviđeno i to ćemo i ovim i ovim zakonom i ostvariti. Zanima me kriteriji vezano za dodjelu vaučera hoćemo li ih vezati na konkretnog pojedinca na osobu ili će biti sustav da će država i ministarstvo prepoznavat deficitarna zanimanja, što nam nešto treba u tom trenutnu na samom tržištu rada. Znamo obrazovanje i obrazovanje odraslih je itekako bitno i radi samih brzih tehnoloških promjenama, radi velikih promjena na samom tržištu rada. Tako da ne bi bilo loše i kroz samu strategiju ali i određene pravilnike ipak zadužiti nekoga u ministarstvu da prati što financirat jer to će bit isto ne mala sredstva i jedna vrsta dobrog poticaja i podrške posebice kod nezaposlenih i dugotrajno nezaposlenih starijih osoba. Hvala lijepa na ovom pitanju uvaženi zastupniče. Da, naravno da će vaučer biti personaliziran i naravno da s obzirom da je samu uporabu vaučera preko NPO-a apliciralo Ministarstvo rada i socijalne skrbi, a da mi moramo zbog provedbenih aktivnosti intersektorski međuresorno djelovati imat ćemo naravno i spoznaja i mehanizama kontrole kako se on konzumira. što se tiče same tehničke, načina na koji će se vaučeri moći upotrebljavati postojat će aplikativna platforma na stranicama HZZ-a i svaki korisnik će pojedinačno moći registrirati se, nakon toga pronaći vještinu koja mu je ponuđena, u kojoj se želi usavršavati, istražit će postojeće programe edukacije na području na kojem se nalazi koje su mu dakle i onda će zatražiti ponudu od pružatelja usluga u obrazovanju. Cijelo vrijeme će taj zahtjev za vaučerom biti na stranicama HZZ-a tu će onda prilikom svakog koraka savjetnici HZZ-a stajati mu na raspolaganju da ga upućuju dalje. …/Upadica: Vrijeme./… Vrijednost vaučera 10.000 kuna maksimalna vrijednost i nakon odobrenog zahtjeva može krenuti na

ovim zakonom između ostaloga kao što smo maloprije imali prilike i čuti stvaraju se pretpostavke za realizaciju Nacionalnog plana otpornosti i oporavka i neću reći trošenje već ulaganje 300 miliona kuna za dodatno obrazovanja odraslih što zaposlenih, što nezaposlenih i to s početkom od 1.4. iduće godine u iznosu, maksimalnom iznosu do 10.000 kuna koje će osoba koja želi dalje brusiti svoje vještine odnosno nadograđivati moći koristiti kao što ste maloprije i rekli preko HZZ-a. E sada, osim te krucijalne novine koja će itekako unaprijediti hrvatsko tržište rada, ali isto tako i gospodarstvo generalno što i jest konačni cilj, mene zanima koje su još kapitalne novine ovog zakona koje će itekako značajno unaprijediti obrazovanje odraslih temeljem ovog novog Zakona o obrazovanju. Hvala. **Paljak, Tomislav** Hvala lijepa. Da osim što evo vaučeri pretpostavljaju mogućnost financiranja sufinanciranja ovisni o zahtjevnosti i težinu programa za koji se izabere naravno da ovaj zakon omogućava apsolutno mogućnost da bude financiran i preko proračunskih sredstava, bilo da se radi nacionalnim ili regionalnim. Osim vaučera mislimo da je najvažnija kvaliteta ovog zakona upravo to što su uočene nedostatne kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih. Kao što smo rekli ovo usklađivanje stalno se poteže sa potrebama tržišta rada. Sad će biti moguće priznavati informalno i neformalno stečena znanja i vještine, mislim da je to jako važno i s obzirom na uočene neusklađenosti s recentnim nacionalnim i europskim strateškim dokumentima radimo na tome da one budu usklađene. 14 godina rupe u kojemu nije bilo zakona i mijenjanja Zakona o obrazovanju odraslih samo po sebi dovoljno govori. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani zastupnik Davor Dretar. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, za pohvalu je da će se financijska sredstva odnosno sredstva hrvatskih poreznih obveznika koristiti za troškove obrazovanja i evo kako i sam zakon navodi strance na stalnom boravku u RH i državljane državljane trećih zemalja koji ovdje imaju privremeni boravak u svrhu rada. No, pitam vas konkretno pitanje, u slučaju da nam se prijavi 3000 Nepalaca ili 2800 Pakistanaca na sredstva kako ćete napraviti odnosno kako ćete ih rangirati u odnosu na hrvatske državljane budući da to u ovom prijedlogu zakona ne stoji odnosno ne piše. Hvala na odgovoru. **Paljak, Tomislav** Da, hvala lijepa, zakonom jesu propisani načini na koji mogu strani državljani u smislu našeg tržišta za radnom snagom ostvarivati prava, a imaju naravno i mogu imati ta prava, u kojem obimu će se to dogoditi u ovom trenutku ne znamo. Imamo dakle iskustva od prije, to nisu neki veliki zahtjevi koliko mi znamo, međutim istina je zakon će se primjenjivati i bit će vezan za sve i naravno oni koji će ispunjavati uvjete da konzumiraju bilo što ih ovog zakona bez obzira po kojoj osnovi imat će svakako na to, na to pravo. Ovdje je najviše naravno potencirano učenje jezika odnosno svladavanje nekih vještina koje su vezane prvenstveno uz jezičnu barijeru, a i onda naravno ono što je vezano uz samu, uz sami karakter posla kojim će se baviti. Slijedeća replika, poštovana zastupnica Vesna Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani državni tajniče evo kao što smo čuli prema dostupnim podacima trenutno u Hrvatskoj imamo negdje oko 600 ustanova za obrazovanje odraslih sa preko 11.000 različitih programa. I sami ste u svom uvodnom izlaganju rekli da imamo prisutan i vidljiv trend novih programa koje ministarstvo izdaje doista bez ograničenja, a da pri tom zapravo nismo sigurni i nemamo razvijene mehanizme kvalitete dakle tih programa za koja se izdaju rješenja i ono što smatram jako važnim i vrijednim to je jedna od bitnih novosti ovog zakona je uvođenje sustava osiguravanja kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih, kroz ne znam uvođenje sustava unutarnjeg odnosno vanjskog vrednovanja, dakle kroz samo vrednovanje ustanova ili vanjskog vanjskog vrednovanja ustanova od strane agencije čime će se doista uspostaviti mehanizmi kontrole kvalitete. Zanima me smatrate li da će se na taj način dakle uvođenjem sustava kvalitete uvesti reda i u broj i u kvalitetu ustanova, a onda i u broj i **Paljak, Tomislav** Da, hvala lijepa. Naravno da to očekujemo i ustvari idemo prema tome, ova situacija danas je neodrživa, ne samo dakle četiri razine kvalitete i samo dvije najviše razine u kojima će moći ustanove koje će to imati potvrđeno ustvari dijeliti isprave i kvalifikacije nego neprestana kontrola onoga što tržište treba i u tom smislu onda stvaranje programa, čitav niz novih noviteta je tu od uvjeta koje moraju ispunjavati u smislu zapošljavanja ljudi, ugovora određeno-neodređeno, koji su to standardi kvalifikacije, koliko nastavnika na određeni broj tih kvalifikacija koje se radi, dakle čitav niz i drugih možebitnih situacija je predviđeno ovim zakonom i mislim da će sve to zajedno doprinijeti jednom puno, puno, puno kvalitetnijem i puno životnijem da tako kažem zakonu. Sljedeća replika poštovana zastupnica Ljubica Maksimčuk. Ne možemo se pohvaliti dosadašnjim sustavom obrazovanja da je na nekoj zavidnoj razini, stoga pozdravljam podizanje kvalitete programa obrazovanja odraslih, bolju protočnost sustava, olakšanje dolaska do kvalifikacija. No moje pitanje, koliko će donošenje ovoga zakona ubrzati administrativne postupke, a polaznike ipak pripremiti za tržište rada i prilagoditi ih uvjetima tržišta? Svjesni smo da već sada tržište rada vapi za nekim zanimanjima, a istovremeno imamo velik broj nezaposlenih. Hvala. Hvala lijepo. Naravno da ćemo ubrzati jer ćemo sve raditi na jednom mjestu zato što imamo razrađen taj tzv. NISO sustav koji će odmah u realnom vremenu vidjeti odnosno detektirati i one koji su prijavljeni i koji su to programi i javljat će odmah ako tu dođe do nekih ispada, nekih anomalija itd. mislim da će sama ta činjenica preko te digitalne platforme nam omogućiti da administrativno budemo puno, puno brži i puno, puno učinkovitiji i protočniji. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, rekli ste jednu nevjerojatnu činjenicu, a to je da do sada nisu postojali mehanizmi osiguranja kvalitete rada ustanove za odrasle. Zaključujemo da je radio ko je šta htio. Smatrate li da su ovi mehanizmi koje ste predvidjeli da će oni dati efekt očekivani efekt s obzirom da postoji da imamo potpuno neuređen sustav? Hvala uvažena zastupnica. Sigurno će biti efekata, hoće li oni biti onoliko koliko mi želimo i koliko ustvari potenciramo prijedlogom ovog zakona to ćemo naravno vidjeti u praksi, ali da će samo zbog činjenice ovog nagomilanog nereda koje ste sami rekli ovim zakonom biti ispravljeni sigurno da će biti i već kod prve implementacije zakona će one biti vrlo, vrlo jasno i vrlo vidljive. Sljedeća replika poštovana potpredsjednica Sabina Glasovac. školska ustanova visoko učilište kao i ustanova koja uz obrazovanje odraslih obavlja i druge djelatnosti. E sad, moje pitanje vama slijedi što je s pravnim osobama koje su registrirane kao trgovačka društva, a čija je primarna djelatnost prema NKD-u ono ostalo obrazovanje i poučavanje? Znači govorim konkretno o školama stranih jezika koje nisu ustanove nego trgovačko društvo, a pružaju uslugu poučavanja stranog jezika u skladu sa zajedničkim europskim referentnim okvirom za strane jezike. Znači li primjena ovog zakona da ovakve škole stranih jezika kakve smo poznavali do sada odlaze u povijest ili postoji neko drugo rješenje za njih? **Paljak, Tomislav** Hvala lijepa uvažena zastupnice. Ne, ne, ne ulazi sigurno, a naravno u povijest to što su te škole o kojima pričate registrirane kao trovačka društva njih ne ograničava niti ne sprečava da one budu do registrirane odnosno da se između ostaloga registriraju kao ustanove i da kao takve kad steknu sve potrebne kvalifikacije da budu ustanove registrirane za obavljanje tih djelatnosti mogu one to i obavljati, znači u tom smislu zakon ne predviđa ograničenja i puno škola stranih jezika koje ste spomenuli već i jesu u osim što su trgovačka društva registrirane kao ustanove za obavljanje ovakvih djelatnosti o kojima pričamo, tako da ovaj zakon u tom smislu neće biti zapreka. Sljedeća replika poštovani zastupnik Davorko Vidović. **Vidović, Davorko (SDP)** Iščitavajući ovaj zakon učinilo mi se da je najvažnije postignuće i želja da se upravo napravi ključni rez na priznavanju tog informalno neformalnog obrazovanja, međutim bojim se da je to deklatorno da se to ne vidi dovoljno iz samog zakona. Želim reći da i ovaj podatak o tri i nešto posto cjeloživotnog bi bio puno bolji da smo do sada valorizirali vrednovali znanja, vještine koje naši ljudi imaju. Ako se ne promijeni filozofija koja isključivi monopol na obrazovanje daje obrazovnim ustanovama i ako ostanemo na matrici koja traje svega 2000 godina, a milijun godina ljudi žive na zemlji. Ako ne shvatimo da Infobip, Rimac, ne znam Ericsson proizvode takva znanja da diseminiraju ta znanja među svojim radnicima, ako ne shvatimo da svaki onaj dobar obrtnik uči dnevno vještine znanja koja nigdje nisu registrirana nigdje mi smo promašili zapravo tu ključnu poruku i ideju koja je bila sadržaj ove, ove intencije. Dakle, prenošenje na Ministarstvo rada u nadležno Ministarstvo rada ovih pitanja bojim se da stavlja u drugorazrednu ulogu upravo značenje i važnog neformalnog informalnog obrazovanja. **Paljak, Tomislav** da ali nastojimo da upravo zbog ovih primjera o kojima ste pričali, fantastičnih primjera zakon omogući da se naravno pod određenim pravilima jer pravila se svi moramo državi, a ovdje govorimo o HKO-u da taj registar bude znači mijenjan, da ono što je se pokazalo zasićenim što više ne postoji kao potreba se miče van, da se ove nove vještine, nova znanja stavljaju unutra i da na taj način budemo propulzivniji. Točno kako će to izgledati vidjet ćemo kod same primjene zakona, naravno ali mislim da smo na tragu ovim zakonom upravo da se ne ograničimo samo na ili Ministarstvo rada u ovom slučaju jer će one formalno provoditi kroz svoju aplikaciju jer tako je napisano u NPO-u i naravno sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja koje mora vidjeti kako ti procesi idu da bi moglo reagirati u ovom o čemu smo pričali. Ali naravno da će puno izazova koje ste vi otvorili biti naravno pred nama kad cijela ta implementacija krene. Vidjet ćemo, mi vjerujemo da smo …/Upadica: Vrijeme./… upravo na tragu da uvažimo sve ovo što ste rekli. Posljednja replika, poštovana zastupnica Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani tajniče, naravno kao i prethodno kolege istači ću neke momente iz ovog zakona. Sigurno je dobrodošao jer postoji tako ću se izraziti jedna nasušna potreba da se uskladi obrazovanje sa potrebama tržišta rada. I moram se složiti sa kolegom Vidovićem kad kažem da brojni naši građani su bez obzira na stečeno zvanje i obrazovanje pred puno puno godina jel kad se završe škole srednje ili fakulteti su se trudili zaista se učiti novim znanjima i novim vještinama i to posebno ističem iz razloga što je jedan od cilj priznavanje formalnog i informalnog znanja i učenja. Također podržavam i to da imaju obaveze i obrazovne ustanove mijenjati i usklađivati što brže svoje programe i obavezu educiranja svojih nastavnika. Dobre zakone imamo, ali poneki puta zakažemo u praksi. Pitanje je koliko će ovo trajati …/Upadica: Dobro, zakonski je to određeno prema ovim dokumentima koji su uvršteni u zakon u onim vremenskim koje su navedene po bilo kojoj osnovi i one se nalaze u njemu. Ista, ista stvar kao što sam i prije rekao naravno da ćemo kad to sve zajedno krene u primjenu biti na neki način informiraniji i vidjet ćemo u kom smjeru to ide, ali mislim da zakon generalno omogućava, a što naravno sada nije slučaj da se reagira u datom trenutku i da se reagira u realnom vremenu što je samo po sebi kad je u pitanju zakonodavstvo dosta teško. Mislim da ovdje smo na tragu da zbog specifikuma problematike idemo prema, Hvala državni tajniče. …/Upadica: Hvala lijepa./… Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za zakonodavstvo, obrazovanje, rad, mirovinski sustav? Ako nema onda otvaram raspravu. Prvi za raspravu je prijavljen Klub zastupnika MOST-a, Marija Selak Raspudić. Izvolite. Nekoliko je problema već istaknuto u ovim replikama pa ću se osvrnuti na njih prije nego što uđem i u raspravu o ovom zakonskom prijedlogu. Dakle, jedno od ključnih novina odnosno najvažnijih stvari koje ovaj zakon donosi je upravo ta dodjela vaučera stoga je jedno od osnovnih pitanja tko će uopće dobiti te vaučere. U tom smislu već je istaknuto da trenutno svjedočimo jednom kaosu na tržištu i pravo je pitanje na koje očekujem i odgovor od državnog tajnika je li ikada dosada uskraćeno uopće odobrenje ikojoj ustanovi za obrazovanje odraslih ili koliko je do sada ustanova kasnije dobilo nekakvu uskratu svoga rata na temelju njihovih pokazatelja. Jer podsjetit ću da nadzor nad radom provode savjetnici resornih agencija i prosvjetni inspektori. Dakle, mi ne bismo smjeli i prema važećim zakonskim odredbama imati kao na tržištu obrazovanjem odraslih. Dakle, da bismo išli u ove zakonske izmjene potrebno je da prvo čujemo što do sada nije valjalo s obrazovanjem odraslih i tko je odgovoran za kaos ukoliko on postoji u sustavu obrazovanja odraslih, a najbolje ćemo to saznati ako dobijemo relevantne podatke o tome je li ikada do sada uskraćeno odobrenje ili povučeno već dano odobrenje na temelju nalaza prosvjetne inspekcije. Drugo pitanje koje sam ovdje postavila i koje ne smijemo izgubiti iz vida kada govorimo o obrazovanju odraslih je što su deficitarna zanimanja, na temelju kojih pokazatelja smo dobili statistiku o deficitarnim zanimanjima i na temelju čije statistike ćemo mi provoditi vaučerizaciju odnosno poticati deficitarna zanimanja da bismo odgovorili na potrebe tržišta rada. Zašto to pitanje postavljam? Dakle, ovdje smo već iz odgovora mogli čuti da je riječ o statistici EU. Međutim, opravdano je pitanje jesu li naše potrebe identične onima koje su potrebe EU. Ako gledate na razini Hrvatske deficitarna zanima prema onome što govori HZZ onda već vidite da nisu iste potrebe niti Zagreba i Splita. Recimo u Splitu trebaju brodomehaničare, u Zagrebu ih sasvim sigurno ne trebaju. Ako gledate na razini EU nisu iste potrebe jedne Malte kojoj trebaju učitelji, jedne Norveške kojoj trebaju inženjeri naftne industrije. Dakle, što su potrebe Hrvatske i na temelju kojih kriterija se donose odluke o deficitarnim zanimanjima, jedna od ključnih pitanja na koja moramo imati jasan odgovor da bismo prvenstveno odgovorili na specifične potrebe naše zemlje, a ne slijepo prepisivali potrebe EU jer ćemo na kraju imati problem potenciranje problema kojem svjedočimo već danas, a to je da smo mi isključivo nekakva tvornica za obrazovanje kadrova koji kasnije svoju sreću pronalaze na tržištu EU dok mi ostajemo deficitarni pogotovo za ove obrazovne kadrove pogotovo imajući u vidu kadrove u u zdravstvenom sustavu. Dakle, što se tiče ovih samih zakonskih prijedloga moram konstatirati da se u njima pokazuju određene proturječnosti i otvara prostor za pitanje skrivenih namjera koje se žele postići predloženim promjenama. Budući da je državni tajnik naznačio da je otvoren za dijalog nadam se da ćemo te nejasnoće izbjeći u drugom čitanju zakona, tako da će ovaj komentar o potencijalnim skrivenim namjerama postati izlišan. Naime, u djelatnosti Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u čl. 4. Zakon o centru propisuje da centar provodi vanjsko vrednovanje u osnovnim i srednjim školama, te podcrtavam, drugim ustanovama koje se bave profesionalnim obrazovanjem i usavršavanjem. Već smo danas u ovom ranijem čitanju zakona imali problem toga da Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja predloženim zakonskim izmjenama donekle gubi svoju nezavisnost, a sada u ovom zakonskom prijedlogu imamo problem toga da će on izgubiti iz ingerencija i djelokrug svoga posla. Detalji provedbe propisani su Pravilnikom o načinu korištenja provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova kojeg je 2011. donio upravo sadašnji stari novi ministar Fuchs. U prijedlogu novog Zakona o obrazovanju odraslih propisuje se u čl. 25. da se u procesu osiguranja kvalitete provodi i vanjsko vrednovanje ustanova i da to vrednovanje ustanova provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Navedena promjena uključuje niz proturječnosti. Prva je vidljiva već u istom čl. 25. u 3. st., vanjsko vrednovanje pokreće agencija na temelju godišnjeg plana provedbe vanjskog vrednovanja ustanova na zahtjev ustanove ili ako za to postoje opravdani razlozi. Koji to? U čl. 88. st. 2. i 3. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u dijelu koji propisuje vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova piše, godišnji plan provedbe vanjskog vrednovanja školskih ustanova donosi ministar. Vanjsko vrednovanje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i pet, način provedbe vanjskog vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja školskih ustanova propisuje ministar. U djelatnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u čl. 4. Zakona o agenciji propisuje da agencija sudjeluje u postupcima vrednovanja, samovrednovanja i vanjskog vrednovanja u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. ako se u ustanovi za obrazovanje odraslih provode odobreni programi i pripadni kurikulum i za srednje škole, zašto bi agencija provodila vanjsko vrednovanje ako je za tu djelatnost zakon već odredio neovisnu instituciju za vrednovanje školskih ustanova, a to je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Naime, pojednostavljeno, ne može ista agencija razvijati sustav obrazovanja odraslih, a onda ga i vanjski vrednovati, po onoj narodnoj kadija te tuži, kadija te sudi. Znači, kada bi to tako doista i moglo funkcionirati onda bi se moglo recimo postaviti pitanje koja bi bila svrha Državnog ureda za reviziju i sličnih institucija? Dakle, bojim se da ne bismo išli po onoj logici da nikoga nije doista briga što se događa u sustavu obrazovanja, pa da se ovdje može loviti u mutnome i pri tome dobivati sredstva državnog proračuna za vanjsko vrednovanje. obrazovanje odraslih je jedno unosno područje, to su tečajevi, certifikati i okreće se velika količina novaca. Bojim se da u Ministarstvu znanosti i obrazovanja dolazi do određene zamjene teza. Umjesto da stručnjaci u agencijama izdaju smjernice za rad na temelju rada na terenu, a ministarstvo administrativno i zakonski vrednuje djelatnosti predložene tim smjernicama, Ministarstvo znanosti i obrazovanja koristi agencije za provedbu svojih odluka. Agencije u tom smislu isključivo rade prema politici vladajućih, što ne bi trebala primarno biti njihova djelatnost. Moram također i napomenuti da Zakon o odgoju i obrazovanju u čl. 22. st. 1. propisuje da se redoviti učenici upisuju u prvi razred srednje škole u dobi do navršenih 17.g.. Zakon o obrazovanju odraslih u čl. 17. definira da polaznik obrazovanja odraslih može biti osoba koja ima navršenih 15.g. života i ispunjava druge uvjete utvrđene programom. Je li onda polaznik ustanove za obrazovanje odraslih koji pohađa gimnazijski program redovni učenik ako je upisao taj program s 15.g.? Dakle, ovo je samo jedan u nizu primjera nekonzistentnosti korelirajućih odredbi. Dakle, ono što ono što je ključno i s čime ću završiti je da trebamo paziti na djelokrug rada institucija i ne možemo imati institucije koje se međusobno preklapaju u djelokrugu ili izmicati iz djelokruga rada određenih institucija kao što je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, vanjsko vrednovanje obrazovanja kada govorimo o obrazovanju odraslih. Ne može te kadija i tužiti i suditi, ne može Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koja sama te procese razvija ih onda naknadno i evaluirati. Oprostite, ali za takav stupanj samokritike nitko nije sposoban. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika SDSS-a uvažena zastupnica Dragana Jeckov. vam lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče, ravnateljice Prošetate li danas bilo kojim gradom ili možda nekim većim selom naići ćete na ustanovu za obrazovanje odraslih. S obzirom da ih je u RH registrirano više od 600, a provode više od 11000 programa obrazovanja. Ove ustanove su u jednom trenutku nicale kao gljive poslije kiše i bila je stvar prestiža u kojem će se sljedećem mjestu otvoriti takva ustanova. Međutim, da ipak definiramo šta odnosno definiciju izreknem koju je rekla generalna konferencija UNESCO-a '76.g. da je koncept obrazovanja odraslih definiran na način da uključuje skup svih organiziranih obrazovnih procesa, sadržaja, razina i metoda bez obzira na to nastavlja li osoba ili zamjenjuje započeto školovanje, razvija svoje sposobnosti i proširuje znanje ili poboljšava svoje tehničke i stručne kvalifikacije. Krucijalni problem obrazovanja odraslih u određenim segmentima može se poistovjetiti sa obrazovanjem djece i mladih, a to je pitanje, a to Čuli smo da je predloženim zakonom cilj osigurati kvalitetno i učinkovito obrazovanje usmjereno na potrebe pojedinca i tržišta rada. Međutim, trenutni problem je što sva provjera kvalitete i zadovoljenja uvjeta praktično završava izdavanjem rješenja od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dakle, onog trenutka kada ustanova ishodi rješenje za izvođenje formalnih programa obrazovanja odraslih, ona ga je ishodila u neograničenom trajanju. dogodilo, to je dovodilo zapravo, a i događa se da se provode programi koji su metodološki i sadržajno zastarjeli, a ponekad i neusklađeni sa izmjenama propisa iz pojedinih područja je mnoštvo programa ipak ne zadovoljava potrebnu razinu kvalitete. Međutim, upravo nešto o toj razini kvalitete i o nepostojećim mehanizmima utvrđivanja kvalitete sam nešto i rekla i moram ponovno reći da je nezamislivo da zapravo ne postoje mehanizmi osiguranja kvalitete provedbe programa obrazovanja kao niti mehanizmi osiguranja kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih. Čuli smo od uvaženog državnog tajnika da će ti mehanizmi biti uspostavljeni i da on očekuje da ti mehanizmi daju i efekt za njega očekivani. U nekim slučajevima vrlo raznolike programe provode stručnjaci za pojedina područja na koja se program odnosi, no nisu svi dovoljno obrazovani u području andragogije odnosno pedagogije za odrasle. Za ravnatelje ustanova andragoške voditelje i nastavnike u obrazovanju odraslih nije propisana adekvatna andragoška edukacija iako su odgovorni za cjelokupnu organizaciju i provedbu obrazovnog procesa u ustanovi za obrazovanje odraslih. S obzirom na to da mnogo ustanova provodi iznimno veliki broj programa iz različitih sektora, osim kadrovskih upitni su i materijalni uvjeti za njihovo izvođenje. Pohvalno je što će sustav osiguranja kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih obuhvatiti unutarnji i vanjski sustav osiguranja kvalitete. Unutarnji sustav osiguranja kvalitete uspostavlja sama ustanova i tu će vjerojatno svi biti odlični, to možemo očekivati. Međutim, nešto što se tiče vanjskog vrednovanja svakako je vidljiv pomak, međutim ima i tu nekih nejasnoća pa vanjsko vrednovanje ustanova provodit će agencija na zahtjev ustanove. Koje ustanove? Ili ako za to postoje opravdani razlozi o čemu je prethodnica nešto rekla. Nakon tog postupka vanjskog vrednovanja donosit će se rješenje o ocjeni razine kvaliteta, a ustanova koja bude dva puta uzastopno ocijenjena nezadovoljavajućom razinom, ministarstvo će trajno zabraniti izvođenje odobrenih programa obrazovanja i programa vrednovanja, a programe vrednovanja, skupova, ishoda učenja u cilju priznanja i vrednovanja prethodnog učenja moći će provoditi samo one ustanove koje imaju odluku agencije o vrlo visokoj i visokoj razini kvalitete te rješenja o izvođenju programa obrazovanja koje obuhvaća sve ishode učenja koje ustanova želi vrednovati. Otvaranjem granica i ulaskom Hrvatske u EU pojavio se priliv određenog broja radne snage iz inozemstva te je dobro što se novim zakonskim rješenjem uvodi mogućnost izvođenja programa obrazovanja i programa vrednovanja na nekom od stranih jezika kako bi se ti radnici lakše zapošljavali u RH. Pozitivno je to da pilot projekt izdavanja vaučera kojim bi se plaćalo dodatno obrazovanje počeo bi 2022., a korisnici koji će se prijaviti u aplikaciju Zavoda za zapošljavanje, na njima će dobivati okvirni iznos od 10.000 kuna. Predviđeno je 300 milijuna kuna za obrazovanje 30.000 odraslih do 2026., a namjera je da se do 2030. dostigne prosjek EU u obrazovanju odraslih jer smo sada, kao što smo imali prilike čuti na 3,5% dok je prosjek u EU 10,8%. Također će biti izvrsno ostvarimo li ove rezultate, u svakom slučaju pohvalno je osiguranje sredstava i namjere da se 30.000 starijih obrazuje na pravi način odnosno da usavrši svoje obrazovanje ukoliko to želi. Istina je da se RH ne nalazi u zavidnoj situaciji kada su u pitanju nezaposlene osobe i sigurno da je broj da broj takvih nije zanemariv i jedan od mehanizama smanjenja broja nezaposlenih definitivno treba biti obrazovanje odraslih ali je nužno i neophodno da ono bude kvalitetno jer u suprotnom neće služiti svrsi. Ključne promjene koje donosi novi zakon su priznanje neformalno i formalno stečenih znanja i vještina te financiranje cjeloživotnog obrazovanja s ciljem podizanja kvalitete i relevantnosti programa obrazovanja zbog čega će Klub zastupnika SDSS-a podržati ovaj prijedlog u prvom čitanju.

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, uvažena ravnateljice Uprave za odgoj i obrazovanje gospođa Šerepac sa suradnicom, evo dakle dakle Zakon o obrazovanju odraslih je danas pred nama. Podsjetit ću da se prvi puta zasebno sustav obrazovanja odraslih u RH uredio 2007. godine kada je donesen prvobitni zakon i nakon toga je 2 puta neznatno izmijenjen radi usklađivanja sa Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe EU i Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a onda nakon donošenja Zakona o strukovnom obrazovanju i Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, a kasnije i nakon donošenja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije svakako se pokazala potreba za donošenjem novog Zakona o obrazovanju odraslih kojim će se svakako ja vjerujem i uvjerena sam otkloniti nedostaci uočeni tijekom primjene postojećeg zakona i svakako cijeli sustav zapravo obrazovanja odraslih uskladio sa zakonodavno normativnim rješenjima i strateškim prijedlozima o kojima sam evo maločas govorila. Rekli smo već, ja ću ponoviti da u RH trenutno prema dostupnim podacima imamo registrirano više od 600 ustanova za obrazovanje odraslih više od 11.000 programa i ono što je krucijalno zaista mi za još uvijek nemamo definirani sustav osiguravanje kvalitete kojim bi se osiguralo kvalitetno i učinkovito obrazovanje odraslih. Prije svega usmjereno na potrebe tržišta rada i već smo govorili o tome da trenutno imamo jedan trend dakle izdavanja rješenja o početku rada ustanova za obrazovanje odraslih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dakle sa formalnim dakle programima koji su neograničenog trajanja to što zaista nije dobro tim više što te raznolike programe nerijetko provode stručnjaci za pojedina područja na koje se program odnosi koji zaista realno nisu dovoljno obrazovani u području andragogije, a jednako tako za ravnatelje ustanova za obrazovanje odraslih i za andragoške voditelje i za nastavnike u obrazovanju odraslih. Za sada trenutno postojećim zakonom nije propisana adekvatna andragoška izobrazba. izobrazba. I naravno moramo imati u vidu činjenicu da su oni odgovorni za cjelokupnu organizaciju i provedbu obrazovnog procesa u ustanovi za obrazovanje odraslih i to svakako nije, nije dobro. Dakle, što nam donosi novo zakonsko rješenje? Prije svega zakon će obuhvaćati provedbu formalnih programa obrazovanja za, obrazovanja odraslih za stjecanje kvalifikacije na razinama od 1 do 5, dakle u onom dijelu koji se odnosi na strukovno specijalističko usavršavanje hrvatskog kvalifikacijskog okvira i provedbu formalnih programa vrednovanja skupova ishoda učenja i dodjele kvalifikacije također na razinama od 1 do 5 opet u dijelu koji se odnosi na strukovno specijalističko usavršavanje HKO-a. A koji su naravno stečeni formalnim i neformalnim obrazovanjem odnosno informalnim učenjem što je izuzetno također važan segment učenja Ono što je bitno standardi i kvalifikacije predlagat će se sukladno propisima kojima se regulira HKO je li, a naravno Agencija za strukovno obrazovanje donosit će, odraslih, donosit će stručno mišljenje o usklađenosti programa sa standardom standardom kvalifikacije dok će rješenje o izvođenju programa donositi ministar nadležan za obrazovanje. Ono što je velika novost je i izuzetno evo važno to je uvođenje sustava osiguravanja kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih koje će obuhvaćati unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete. Unutarnji unutar samih ustanova kroz procese samovrednovanja, vanjsko vrednovanje koje će provoditi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na temelju godišnjeg plana jel na zahtjev ustanove odnosno ako za to postoje opravdani razlozi. Čula sam u dosadašnjim raspravama upitnost da ovaj proces vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, povući ću samo paralelu sa osiguravanjem kvalitete u sustavu visokog obrazovanja gdje isti taj proces provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, ali o tome će nešto više u pojedinačnoj, pojedinačnoj raspravi. Ono što je po meni jako bitno i mi zastupnici u Klubu HDZ-a smatramo izuzetno vrijednim je činjenica da novo zakonsko rješenje predlaže i pravo ali i obvezu trajnog stručnog usavršavanja nastavnika u obrazovanju odraslih. Isto tako andragoških voditelja i ravnatelja što je izuzetno bitno. I jednako tako ne manje važno, a činjenica da ovim zakonskim rješenjem će biti regulirano obrazovanje odraslih koje će obuhvaćati formalno i neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad koji će uključivati organizirane oblike učenja nezaposlenih i zaposlenih osoba, prije svega dakle sa intencijom usmjeravanja na stjecanje kompetencija koje su potrebne za rad, dakle za tržište rada i koji će se provoditi i financirati u okviru djelokruga ministarstva nadležnoga za rad i naravno tako formalno odnosno neformalno obrazovanje odraslih moći će se financirati odnosno financirati će se putem vaučera, što smatramo izuzetno važnim. Vaučere će dodjeljivati HZZ i ono što je jako bitno da je već ovdje, dakle definirano odnosno regulirano da će kriterije za dodjelu vaučera biti utvrđeni pravilnikom koji će donijeti ministar nadležan za rad, a uz suglasnost dakle ministra nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i svakako ministra nadležnog nadležnog za obrazovanje. Ovaj pravilnik je izuzetno bitan kao podzakonski akt jer se već evo u dosadašnjim raspravama povelo pitanje o tome što će biti s vaučerima, na temelju kojih kriterija, tko će ih dodjeljivati, kako i na koji način. Mislim da je jako važno dakle naglasiti da će ovaj pravilnik tu dakle trebati i morati postaviti jasne, jasne kriterije. I naravno na temelju evo svega do sada izrečenog i nabrojenog Klub zastupnika HDZ-a će podržati evo prijedlog Zakona o

Hvala vam g. potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicama, gđo. Šerepac Šmit. Klub zastupnika SDP-a podržat će prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih kojega je uputila vlada ovdje u proceduru. Ono što je potpuno jasno da je između ostalog ovog zakona strateški cilj definiran u strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije iz 2014.g., a to je uspostavljanje sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, razvijanje procesa i sustava priznavanja neformalnih i informalno stečenih znanja. I drago nam je da ministarstvo nakon određenih lutanja, posebice u prethodnom mandatu za vrijeme ministrice Divjak koja je poprilično u određenim dijelovima negirala, osporavala, pa čak i nekim odlukama i zakonima dezavuirala strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije. Drago mi je da njen nasljednik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja shvaća da ipak dokumenti koje je donio HS, pogotovo pogotovo tako visokim konsenzusom koji su strateški okvir razvoja određenog sustava obvezuju i čimbenike, a to je u ovom slučaju Vlada RH i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ovim zakonom kao što je već i navedeno u samom uvodnom izlaganju državnog tajnika omogućit će se priznavanje prethodno neformalno i informalnih stečenih znanja i vještina shodno tome osnovi ciljevi su mu potpuno usuglašavanje sa Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, a svrha znamo svi HKO-a da je to jedan od najvažnijih instrumenata osiguravanja Jednako tako primijenit će se sada konačno i na sustav obrazovanja odraslih, ne samo kod kreiranja programa nego i kod njihove provedbe. Na ovaj način nadam se da ćemo postići i drugi zadani cilj, a to je omogućavanje fleksibilnosti i funkcionalnosti, te kvaliteta programa za tržište rada koje će omogućiti veće sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja, pojednostavnit će se administrativni postupci putem informatičkog sustava obrazovanja odraslih, te isto tako će se voditi i na taj način nacionalni informacijski sustav koji će pratiti rad ustanova, sadržavat će podatke o programima, polaznicima, nastavnicima, andragoškim voditeljima i financiranju akreditiranih programa. Ono što je dobar iskorak, vidjet ćemo kako će to zaživjeti u praksi, to je financiranje putem ideja je dobra, međutim od ideje do realizacije je puno. Ono što je ključni veliki izazov pred ministarstvom je jasno targetirati potrebe i da nijedna od tih kuna, lipa, kako god hoćete, od tih sredstava ne završi u krivim rukama nego da završi u pravim rukama koje će na kraju doprinjeti i zapošljavanju, ali onda samim time i razvoju poduzetništva i gospodarstva. Ono što je također bitno da će ustanove biti dužne programe obrazovanja i vrednovanja kontinuirano usklađivati sa standardom kvalifikacije iz registra HKO-a i po prvi put se uvodi snažno obveza odnosno obveza trajnog stručnog usavršavanja nastavnika u obrazovanju odraslih, ali ne samo njih nego i andragoških voditelja i ravnatelja. Jednako tako, mislim ja kao i jezičarka, ali ne samo zbog toga nego i svjesna okolnosti u kojima živimo smatram da je nužno pružiti mogućnost izvođenja programa na stranom jeziku s obzirom na stanje na tržištu rada. Činjenica jest da se najviše zapravo od samostalnosti hrvatske države radilo na uređenju i uspostavi sustava obrazovanja odraslih koji je samo jedan mali segment cjeloživotnog učenja, činjenica je da smo možda i propustili u ovoj prethodnoj financijskoj perspektivi koja nam je stajala na raspolaganju iz fondova EU povući značajnija sredstva jer znamo da su upravo najveća sredstva bila usmjeravana u strukovno obrazovanje, u cjeloživotno učenje i na balansiranje odnosno integriranje ranjivih skupina u sustavu obrazovanja koji je jedan prioritet EU, a drugi to je povezanost, snažnija povezanost obrazovnog sustava i tržišta, tržišta rada jer osim što sustav obrazovanja priprema odnosno na neki način dovodi, trebao bi dovesti do zadovoljstva životom svakog pojedinca za njegovo neometano funkcioniranje u svojoj obitelji, gradu, društvu, ali je neizostavan faktor i to da je samo onaj zdrav i zaposlen pojedinac čovjek koji može biti zadovoljan jer doprinosi sebi i društvu i tu je sustav obrazovanja odraslih jako značajan. Ljudi se iz razlih razloga odlučuju na obrazovanje u odrasloj dobi, prije svega zato što su im vjerojatno veće šanse za zaposlenje, jedan od razloga može biti osobni ili profesionalni razvoj, stjecanje prenosivih vještina kao što je sposobnost kritičnog razmišljanja, nadalje ovo što sam rekla i maloprije obrazovanje odraslih povećava i tu nekakvu socijalnu koheziju i promiče aktivno građanstvo. I danas nitko ne bi smio zanemariti upravo taj trajni profesionalni razvoj ako želi ostati konkurentan na tržištu rada. Pozornost koja se pridaje obrazovanju odraslih neophodna je kako bi se prevladali ekonomski izazovi s kojima se suočava Europa i zadovoljila potražnja za novim vještinama i postojanom produktivnošću u svijetu u kojem dominira digitalizacija. Stoga još jednom naglašavam da podržavamo donošenje ovoga zakona, podržavamo sadržaj i intenciju prijedloga zakona, a posebno odredbe koje se odnose na definiranje sustava osiguravanja kvalitete kao prvo, drugo razvijanje sustava, priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja uz primjenu HKO-a i općenito usklađenje cijelog sustava sa HKO-om i omogućavanje priznavanja neformalno i informalno stečenih znanja i vještina. Nadam se da će se na bezbolan način i transformirati ovaj dio za koji sam vas pitala državni tajniče i u samom replici o tome smo razgovarali i na sjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu što će biti sa školama stranih jezika koje su registrirane kao trgovačka društva u kojima jedan samo malo segment pružanje usluga obrazovanja odnosno poučavanja stranog jezika u skladu sa referentnim europskim okvirima jer nije bilo jasno hoće li oni na taj način s obzirom da nisu javne ustanove ostati van ovog sustava osiguravanja kvalitete što bi bilo nedopustivo da radimo iznimke u tom smislu ili će se od njih tražiti da se do registriraju u ovom dijelu i da podliježu samome zakonu. Nije dobro kad radimo iznimke to smo govorili kad se osnivalo Vojno učilište sigurnosti dr. Franjo Tuđman, nije dobro kad postoji iznimka u sustavu na koje se ne odnose koji trebaju vrijediti za sve isto, koji pružaju istu uslugu tako da to je ispravan put. I ono što na kraju apeliram na vas kao Vladu RH je da se snažnije radi na promociji potrebe cjeloživotnog učenja, da se aktivnije time pozabavite, ne samo kroz kapanje o važnosti obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja nego isto tako eventualno i kroz potpore poslodavcima kroz neke druge zakone kao što su Zakon o radu i zakon o dobiti koji bi se trebali nadovezivati između ostalog i na ovaj zakon i na ovaj zakon jer u Hrvatskoj zapravo ako uspoređujemo Hrvatsku sa drugim europskim zemljama, ondje gdje smo daleko, daleko ispod europskog prosjeka gdje debelo zaostajemo i gdje imamo najviše posla je upravo inkluzija naših sugrađana u cjeloživotno učenje jer kada pogledamo kada usporedimo malo parametre mi smo još uvijek po podacima Eurostata iz 2021.g. samo 3,5% naših sugrađana sudjeluje u istom vidu cjeloživotnog učenja dok je europski prosjek 9,2% i on je pao zapravo u odnosu na 2019.g. Je li razlog tomu ova covid kriza, može biti da je i to. I moram reći da nikako ne možemo biti sretni činjenicom da je šest država članica uspjelo samo ostvariti onaj zacrtani cilj za sve zemlje EU, a to je 15% to su Švedska sa 28,6% uključenosti, Finska 27,3, 27,3, Danska 20%, Nizozemska 18,8, Estonija 7,1 i Luksemburg 16,3 znači oni su iznad europskog prosjeka uključenosti građana u cjeloživotno učenje, oprečno tome ispod 5% su Rumunjska s 1%, Bugarska 1,6%, Slovačka 2,8, Hrvatska 3,2, Poljska 3,7, Grčka 4,1 i Cipar 4,7. Podržavamo ovaj zakon i nadamo se da će njegov život, njegova provedba doprinijeti tome da se sa ovog donjeg dijela ljestvice među šest … tako najgorih ipak vinemo u malo više visine na ovoj samoj ljestvici. Hvala vam lijepo. rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani zastupnik Davor Dretar. Hvala vam lijepa poštovani g. predsjedavajući. Poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Sam pogled na ovaj zakon odnosno na onaj njegov zadnji dio govori da je u savjetovanju sa stručnom javnošću odnosno sa zainteresiranima bilo čak 292 komentara, što naravno ukazuje na veliki interes stručnog dijela javnosti za ovu temu. Predlažem da eto pokušamo malo u potpuno dobroj iskrenoj namjeri proć kroz ovo prvo čitanje sa nekim sugestijama i komentarima. Krenimo redom, odmah na početku što to znači, citiram „povećati uključenost odraslih osoba u obrazovanju odraslih“, očigledno radi se samo o nespretnoj formulaciji pa molim da se do drugog čitanja ista izmijeni jel naravno teško je povjerovati da ćemo ovim zakonom regulirati uključenost djece u obrazovanje odraslih. Sljedeća bitna stvar ovdje su vaučeri, vaučeri kao financijski instrument dodjele javnih sredstava polaznicima obrazovanja odraslih. Prema prijedlogu ti će se vaučeri koristiti za formalne i neformalne programe obrazovanje, jasno nam je sa ciljem lakšeg pristupa tržištu rada, lakšeg zapošljavanja. Nažalost, čuli smo već ovdje stojimo na začelju, začelju Europe sa stopom od nekih 3,5% dok europski prosjek pliva između 9 i 11%. Novim bi Zakonom obrazovanja odraslih trebalo službeno postati i dio obrazovnog sustava RH koliko vidimo, pilot projekt izdavanja vaučera trebao bi početi iduće godine. Korisnici koji će se prijaviti u aplikaciju Zavoda za zapošljavanje na njima će dobivati već spomenuti okvirni iznos od 10.000 kuna. No, ovdje vrijedi istaknuti da osim ustanova za obrazovanje odraslih, djelatnost obrazovanja odraslih provode i druga tijela javnoga prava sukladno posebnim propisima, te bi bilo dobro i za te programe predvidjeti mogućnost financiranja polaznika putem vaučera. Kriterij za odabir kompetencija potrebnih za rad i kriteriji za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja uredit će se pravilnikom koji će donijeti ministar nadležan za rad, ali uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, te ministra nadležnog za obrazovanje. Podsjećamo još jednom kao oporba, i ovaj nas zakon dovodi u čudnu situaciju u kojoj donosimo zakon koji je tek okvir sve preciznije kriterije i daljnje ingerencije predajemo u ruke u ruke autorima podzakonskih akata na koje sabor kao vrhovno zakonodavno tijelo nema nikakav utjecaj i to smatramo izuzetno lošim. Kada već spominjem vaučer, dozvolite da na tren izađem iz same teme i zamolim buduće autore zakonskih prijedloga kao i autore ovoga da pokušaju koristiti izraze iz hrvatskog jezičnog standarda. Iako su riječi „vaučer“, „kupon“ ili „bon“ postale dio svakodnevnog govora, a dolaze nam iz drugih jezika, nesumnjivo je da bi se u zakonima trebale nalaziti hrvatske riječi. Predlažem da se ubuduće u ovakvim slučajevima ipak konzultiraju i jezikoslovci. Što se nastavnika u obrazovanju odraslih tiče u čl. 18. propisuju se obaveze zapošljavanja nastavnika na puno radno vrijeme, ovisno o broju polaznika i broju obrazovnih sektora. Budući da ustanove za obrazovanje odraslih imaju različite osnivače, takva odredba mogla bi neke od njih staviti u neravnopravan položaj zbog organizacijskih ili financijskih mogućnosti odnosno nemogućnosti. Svakako se ovdje zalažemo za omogućavanje zapošljavanja nastavnog osoblja na ugovore o djelu. Bez sumnje obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje, te prekvalificiranje predstavljaju razumne potrebne modernog društva i …/Govornik se ne razumije/…spremnosti pojedinca na prihvaćanje promjena bile one društvene i gospodarske. Nažalost, kod nas je puno toga okamenjeno i sporo se ili nikako ne mijenja i dalje stvaramo viškove kvalificiranih u određenim profesijama, nedostaju nam mnoge bitne profesije i zanimanja, poneke čak i od strateške važnosti, kao što smo eto uvidjeli strahovit nedostatak medicinskog osoblja u vrijeme pandemije. Vrijedi podržati praćenje standarda kvalifikacije odraslih sukladno propisima kojima se regulira hrvatski kvalifikacijski okvir. Stoji prijedlog da se priznaju prethodno stečena formalna i neformalna znanja, te praktične vještine polaznika koje će provjeriti tročlano povjerenstvo, čime se ubrzava postupak stjecanja nove kvalifikacije. Ono što je sigurno važno naglasiti, u čl. 22. u st. 3. i 4. spominje se obrazovanje odraslih osoba s invaliditetom, te propisuje kako su ustanove obvezne osigurati razumnu prilagodbu metoda načina i oblika rada. Dosta vrlo široko tumačenje, ne navodi se tko bi trebao snositi troškove tih prilagodbi. Zapošljavanje odraslih osoba s invaliditetom jedan je od najboljih načina njihovog uključivanja u ravnopravan život koji apsolutno zavrjeđuju, te smatram da bi se do drugog čitanja ovaj članak morao nadograditi preciznijim odredbama. Čl. 35. ovoga zakona propisuje razdoblje od 3.g. od dana stupanja na snagu zakona, do tada ustanove mogu izvoditi programe obrazovanja na temelju prijašnjih rješenja. Čini mi se da naši zakonopisci vrlo rado koriste ovaj rok od 3.g. kojeg čujemo gotovo u svakom prijedlogu zakonu, u ovom slučaju ipak bi predložio da se taj rok skrati. I eto da ponovim još jednom pitanje poštovanom g. državnom tajniku, u čl. 30. kaže se, država odnosno porezni obveznici osigurat će sredstva za financiranje obrazovanja odraslih osoba za hrvatske državljane, državljane država članica europskog gospodarskog prostora, ali i državljane trećih zemalja odnosno strance na stalnom boravku u RH, osobe koje imaju odobren privremeni boravak u svrhu rada u RH, te osobe sukladno zakonu kojim se uređuje međunarodna i privremena zaštita. Dakle, barem meni, poprilično maglovito. Ne bih baš rekao da će se ovdje isključivo i jedino raditi o učenju hrvatskog jezika odnosno da će se na ove programe prijavljivati i stranci ne bi li naučili naš jezik i na taj način naravno postali konkurentniji na tržištu rada i uopće se mogli zaposliti. No ipak u zraku mi stoji pitanje. Hoćemo li novcem poreznih obveznika financirati obrazovanje stranih državljana da bi oni kasnije otišli na bolje plaćeni posao u inozemstvo, prvenstveno u zemlje EU odnosno europskog gospodarskog prostora? Predlažem da se do drugoga čitanja ovdje ugrade određene vremenske klauzule kojima bi se eventualne strane državljane koji bi iskoristili financiranje obrazovanja odraslih iz državnog proračuna veže određenim vremenom vremenom odnosno rokom tijekom kojega moraju ostati raditi u Hrvatskoj, pa tek po isteku toga roka mogu otići negdje drugdje. Najvažnije pitanje opet ostaje izvan dosega ovog zakona zato što je naravno puno, puno, puno šire, a ono glasi, hoćemo li konačno uspjeti stvoriti nova radna mjesta u Hrvatskoj ili ćemo nastaviti proizvoditi obrazovanu radnu snagu za bogate zapadne zemlje, hoćemo li novcem poreznih obveznika uložen u nova znanja i kompetencije odraslih zadržati te iste osobe u našoj zemlji ili ćemo ih i dalje obrazovati i usavršavati radnice i radnike za njemačke bauštele, austrijske staračke domove i irske hotelske recepcije? Situaciju bi pomalo mogli usporediti i sa Hrvatskom nogometnom ligom, svi žele otići u inozemstvo i jednim potezom riješit egzistenciju, otprilike slično i jest na tržištu rada. Vrhunski talenti odavno su nam vani i teško da će se ikada vratiti. Dok ne počnemo stvarati nova radna mjesta ovaj će zakon postojati, ali praktički neće imati za koga funkcionirati. Podsjetimo da smo iznimno deficitarni, prvenstveno u medicinskom obrazovnom i visoko tehnološkom sektoru. Te vještine ne mogu se steći unutar ovoga sustava, sustava obrazovanja odraslih. Dakle, još jednom ćemo ponoviti u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta svakako ćemo podržati donošenje ovog Zakona u prvome čitanju, molimo, naravno da naše sugestije uđu u prijedlog, odnosno u drugo čitanje. Do tada, naravno, svi zajedno, siguran sam da smo u tome jednoglasni, državu, uređeno tržište radne snage, uređene i obrazovane odrasle ljude sa navikom cjeloživotnog obrazovanja te naravno, ono najbitnije, da živimo u državi u kojoj mjesta i posla za svakoga, bez obzira koje nacionalnosti, boje kože, vjere ili bilo čega drugoga bio.

Hvala g. predsjedavajući, g. državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Donošenje novog Zakona o obrazovanju odraslih izuzetno je važno jer je važno jer u RH nužno je, naravno, osigurati kvalitetno i svrsishodno obrazovanje odraslih koje će svakom pojedincu omogućiti kvalitetnu i dostupnu nadogradnju vještina i stjecanje novih vještina. Naime, živimo u vremenu koje iz dana u dan zahtijeva nove vještine i to ne samo za potrebe tržišta rada nego i za svakodnevni život svakoga od nas i iz tog razloga pozdravljamo donošenje novog zakona koje donosi nekoliko značajnih pozitivnih promjena. isto tako upozorit ćemo na neke nedostatke jer u vremenu koje dolazi, a tu poglavito mislimo na proces oporavka te digitalnu i zelenu transformaciju, tranziciju, obrazovanje odraslih će biti pokretač promjena te stoga, osim što mora biti kvalitetno, mora biti fleksibilno, inkluzivno i dostupno svima. Ono to očito u ovom trenutku nije jer u Hrvatskoj je izuzetno nizak broj odraslih osoba koje sudjeluju u takvoj vrsti obrazovanja. Da budemo precizniji, u 2020. svega je 3,2% odraslih sudjelovalo u nekom obliku obrazovanja, dok je prosjek zemalja EU-a 9,2%. Loša obrazovna struktura stanovništva je u jasnoj korelaciji sa siromaštvom, a na istu, osim kvalitetnim obrazovnim programima za djecu i mlade koji su naš društveni ulog u budućnost možemo i moramo djelovati sada i cjeloživotno učenje odraslih mora postati jedan od prioriteta i naprosto realnost u Hrvatskoj. Uostalom, prvo načelo europskog stupa socijalnih prava naglašava da svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine pomoći kojih u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno ući na tržište rada. formalnih programa obrazovanja, snažnije treba poduprijeti i neformalno obrazovanje odraslih koje se ne provodi samo u ustanovama za obrazovanje odraslih nego i u knjižnicama, prostorijama lokalnih zajednica, udruga i sl. jer jedino tako ćemo Hrvatsku učiniti društvom koje uči u cilju dobrobiti pojedinca i cijeloga društva. Za početak, zeleno-lijevi blok smatra da bi država morala energičnije sudjelovati u financiranju cjeloživotnog obrazovanja odraslih. Prema ovom Prijedlogu zakona, u državnom proračunu RH osiguravaju se sredstva za provedbu programa osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima što je nažalost ipak apsolutno nedovoljno. Naime, iz prakse je jasno da se javne ustanove koje se primarno bave obrazovanjem odraslih, dakle, pučka veleučilišta, ona se financiraju iz područja jedinice lokalne i područne samouprave čime se naravno zatvara taj zlokobni začarani krug, to je stanovništvo lošije obrazovne strukture živi u siromašnijim područjima, čije jedinice lokalne samouprave nemaju sredstva koja je potrebno uložiti u poboljšanje obrazovne strukture i stoga je uloga države u tim područjima ključna za financiranje ustanova za obrazovanje odraslih i to, i to, tako da ne ovisi to samo o lokalnoj zajednici nego da i državni proračun aktivno sudjeluje u financiranju tih ustanova. Potom držimo da bi upravo zbog te jasne korelacije siromaštva i lošijeg obrazovanja sve ustanove koje se bave obrazovanjem odraslih trebale imati obavezu stipendiranja i to po socio-ekonomskim kriterijima, dakle stipandiranje ljudi sa ljudi sa manjim naprosto mogućnostima, da kažem direktno, siromašnijih, ali naravno i po kriterijima izvrsnosti. Osim toga, ustanove koje su financirane javnim sredstvima, obrazovanje, naravno, ne smiju naplaćivati, što je i predviđeno u ovom Prijedlogu zakona, no držimo da bi zakonom trebale biti i jasno određene i specificirane kazne za kršenje tih istih odredbi, što mi nismo primijetili da ih ima. Vrednovanje neformalno i informalno stečenih znanja i vještina kako bi se omogućilo priznavanje prethodnog učenja bez pohađanja samog obrazovnog programa izuzetno je važno jer skraćuje vrijeme i troškove obrazovanja, a poznato je da su prve prepreke sudjelovanju u obrazovanju odraslih upravo nedostatak vremena i nedostatak financijskih sredstava. Pored toga, sustav priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja unaprijedit će fleksibilnost u obrazovnim i karijernim, kako da kažem, putevima, vertikalnu i horizontalnu prohodnost i potaknuti građane na cjeloživotno učenje i kontinuirano stjecanje znanja i vještina. u čl. 16 rekli bismo da nije točno do kraja precizirano ta mogućnost, pa se mi snažno zalažemo da se to konkretizira i time ovim zakonom osnaži. Naime, vrlo konkretno, da li će biti moguće polaganje ispita, konkretno ispita za znanja znanja i vještine, dakle programe koji su stečeni informalnim i neformalnim načinom, evo. Dakle, s druge strane ovaj zakon propušta urediti i formalizirati obrazovanje koje pružaju udruge i drugi nosioci neformalnih programa obrazovanja. Naš je prijedlog da se takvi oblici obrazovanja vežu uz ustanove koje su nosioci formalnog obrazovanja za odrasle, te da se kroz tu vrstu partnerstva, a i kroz druge navedene korekcije, obrazovanje odraslih učini fleksibilnijim, inkluzivnijim i naravno onda i dostupnijim. Suradnja udruga i ostalih nosioca neformalnih programa obrazovanja sa ustanovama cjeloživotnog obrazovanja doprinjeli bi širenju lepeze programa i otvorile bi se još šire mogućnosti većem broju građana da unaprjeđuju i svoja znanja i svoje vještine koje su im potrebne naravno na tržištu rada, ali i za sudjelovanje u svim aspektima društvenog života. Obrazovanje, tako naravno i obrazovanje odraslih u globaliziranom svijetu garancija su napretka, rasta i zbog toga bi naravno morali biti prioriteti kako Vlade RH, tako i lokalnih zajednica kako bismo bili spremniji na evidentne izazove koji su pred nama. Povećanje kvalitete obrazovanja i povećanje razine stečenih vještina usuđujem se reći pametna su ulaganja i učinkovit način borbe protiv evidentnih nejednakosti u našem društvu. Hvala.

Hvala lijepa g. potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. U Klubu IDS-a pozdravljamo inicijativu za promjenama koje bi trebale podići razinu kvalitete provedbe programa obrazovanja i vrednovanja skupova ishoda učenja, te istodobno omogućiti priznavanje prethodno neformalni i informalno stečenih znanja i vještina. Neću biti dugačak, prijedlog zakona je u većini svog sadržaja prihvatljiv uz uvjet da su svi u sustavu, uključujući i Agenciju za obrazovanje odraslih i resorno ministarstvo da daju svo vrijeme maksimalnu podršku i pomoć. Košto sam već i u replici dobio odgovor, ponovit ću samo da uz pretpostavku da veliki broj učilišta neće imat edukacijsku moć da ulovi korak bit će potrebno čim prije organizirat mnogo stručnih kvalitetnih seminara, od jednostavne baze do složenijih stvari. Ukoliko se od samog početka krene u takvu prilagodbu s pružanjem potrebne pomoći ovaj koncept bi stvarno mogao biti dobar. No ima nekih detalja za koje smatramo da je potrebno dodatno razmotriti, možda malo korigirati i nadopuniti do drugog čitanja. Prijedlozi su izravno s terena, radi se o srednjoškolskim institucijama koje uz redovno obrazovanje provode i obrazovanje odraslih. Kod onih ustanova srednjoškolskih koji nemaju veliki broj polaznika u programima obrazovanja odraslih ostvareni prihod ne bi bio dovoljan za pokrivanje svih troškova poslovanja po novim zakonskim uvjetima, možda ne bi bilo dobro izjednačit ustanove koje provode isključivo obrazovanje odraslih sa srednjim školama koje uz svoje redovno obrazovanje provode i obrazovanje odraslih. Kadrovski i materijalno tehnički uvjeti u obrazovanju odraslih pri srednjim školama su neupitni i bila bi šteta da se ovim izmjenama zakona onemogući daljnji rad i obrazovanje odraslih u sklopu srednjih škola, što bi se možda moglo kod nekih srednjih škola dogoditi ovim novim prijedlogom zakona. Npr. u čl. 7. navodi se da voditelj mora biti zaposlen na puno radno vrijeme, u čl. 18. navodi se dodatno zapošljavanje još minimalno jednog nastavnika na puno radno vrijeme na dva obrazovna sektora. Međutim, ako broj polaznika nije veliki nema potrebe zapošljavati voditelja na puno radno vrijeme, kao ni nastavnike jer to ne može, ne može to biti ekonomski isplativo, zapravo bilo bi isplativo samo ako bi se školarine drastično povećale, što bi dovelo zapravo do suprotnog efekta od željenog jer cjeloživotno obrazovanje postalo bi još nedostupnije osobama bez zaposlenja koje u najvećoj mjeri upisuju programe prekvalifikacije do školovanja i osposobljavanja. Što se tiče radnog vremena zaposlenih u obrazovanju odraslih predlažemo da se omogući zapošljavanje možda temeljem Ugovora o djelu prema trenutnim potrebama, konkretno u nekim školama je znatan broj nastavnika koji u redovnom obrazovanju nemaju puno radno vrijeme i upravo u obrazovanju odraslih unutar iste ustanove nadopunjuju svoju normu na teret obrazovanja odraslih, što zadovoljava i same kadrovske potrebe obrazovanja odraslih. Evo to bi u kratko bili neki prijedlozi na postojeći prijedlog zakona. Nadamo se da ćete ih uzeti u obzir i razmotriti, te zajedno s prijedlozima ostalih sudionika današnje rasprave, ovdje sam danas čuo dosta kvalitetnih ovoga rasprava, prilagoditi i uvrstiti u sam prijedlog zakona do drugog čitanja. U toj vjeri Klub IDS-a će podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Hvala lijepo.

Dakle, smatram da su dva pitanja na koja bismo ovdje trebali imati odgovor da možemo pristupiti kvalitetno ovim zakonskim izmjenama. Znači prva stvar koja se ovdje navodi je da će kriterij za dodjelu vaučera iz st. 3. ovog članka utvrditi se na temelju provedbenih postupaka procijene postojećih kompetencija polaznika, te potrebe za razvojem novih kompetencija, a zatim odmah u st. 5. provodi pružatelj usluga formalnog i neformalnog obrazovanja vrednuju se na temelju kriterija vrednovanja sukladno propisu koji uređuje tržište rada ili drugom posebnom propisu. moramo vidjeti koje su to potrebe kao što sam naglašavala i u raspravi u ime Kluba za razvojem novih kompetencija i na temelju kojih ćemo mi onda doista i dodjeljivati novce i uopće razvijati sustav obrazovanja odraslih u kojem uvelike kaskamo za Europskom unijom. Dakle, naravno i važno je pitanje što sve podrazumijeva obrazovanje odraslih. Govorimo li mi ovdje isključivo o nekakvim strukovnim zanimanjima ili dominantno strukovnim zanimanjima i potrebi za prekvalifikacijom ili se to odnosi i na dodatno obrazovanje odraslih kao upisivanje različitih tečajeva jezika već visokoobrazovanih osoba i tome sl., jer bilo bi zanimljivo vidjeti u kojim od tih segmenata mi kaskamo za Europskom unijom i općenito gdje nam je potreban najveći pomak. ono osnovno što me muči u okviru ove zakonske odredbe je neusklađenost naših zakona. Dakle, mi sada imamo jedan zakon koji ovdje propisuje da će vanjsko vrednovanje pokrenuti Agencija na temelju godišnjeg plana provedbe vanjskog vrednovanja ustanova na zahtjevu ustanove ili ako za to postoje opravdani razlozi. To je ovaj članak 25. 3. stavak. Osim što je naravno nejasno što su opravdani razlozi i što nije rijetka praksa da u zakonu imamo nejasne odredbe koje kasnije omogućavaju manipulaciju, jer dovodite nekoga u poziciju moći da može sam odlučivati što bi bilo opravdano, što neopravdano. Imamo drugi zakon koji drugačije propisuje, a to je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u dijelu koji propisuje vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova gdje pak imamo situaciju da Godišnji plan provedbe vanjskog vrednovanja školskih sustava donosi ministar, a vanjsko vrednovanje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, i način provedbe vanjskog vrednovanja. I … /ne razumije se/… rezultate vrednovanja školskih ustanova propisuje ministar. Dakle, ako Agencija sudjeluje u postupcima vrednovanja što je ovdje njezina nova uloga u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih znači zašto onda uopće imamo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja? Je li logično i u skladu s duhom zakona, pa intencijom zakonodavca da onoj ustanovi koja će razviti sustav obrazovanja odraslih omogućimo da i taj isti sustav kontrolira odnosno da samu sebe kontrolira? kontrolira? Mislim da to ne bi trebala biti intencija ovoga Zakona. Ovo je prvo čitanje. Rekli smo da ćemo razgovarati o tome. Možda se doista i dogodi da u drugom čitanju imamo neke konstruktivnije promjene koje će omogućiti da se ovakav tip postupanja koji može kasnije utjecati na potencijalne malverzacije unutar sustava onemogući? Dakle, ovo je nešto što se još uvijek može promijeniti. Ja se doista nadam da će drugo čitanje biti drugačije. Mi smo rekla sam imamo načelni problem toga da agencije su zapravo tu kao nekakav servis Ministarstva i radi isključivo prema politici Ministarstva dok bi trebala situacija biti drugačija, jer bi stručnjaci u agencijama trebali izdavati smjernice za rad na temelju rada na terenu, a Ministarstvo odnosno zapravo izvršna vlast bi trebala uređivati zakone koji će onda omogućavati djelatnosti koje su predložene tim smjernicama. Dakle ovo je važno zato da bismo ustanovili sustav unutar kojeg funkcionira i Ministarstvo u odnosu na druge nominalno neovisne institucije i to ne smijemo previdjeti ni u Zakonu o obrazovanju odraslih. S time da je riječ o doista važnom zakonu i jednom polju koje ne bi trebalo biti samo deklarativno u našem interesu, nego gdje je moguće ostvariti velik i ozbiljan napredak u smislu obrazovanosti našeg stanovništva i kvalitete života našeg stanovništva omogućavanjem prekvalifikacije kako bi se lakše pronašlo zanimanje odnosno posao. Hvala. Poštovana kolegice Selak Raspudić mene zanima može li se igdje u zakonima koje evo mi donosimo ovdje u Hrvatskom saboru, u strategijama, bilo gdje prepoznati nekakva namjera Vlade da mi svoj obrazovni sustav prilagodimo situaciji na tržištu, deficitarnim zanimanjima i svemu ostalom? Može li se prepoznati takvo nastojanje i Ministarstva obrazovanja, a općenito Vlade Republike Hrvatske? Mislim da je to ključno pitanje na koje treba odgovoriti naš obrazovni sustav. Ono što mi se čini kada gledam ove dvije zakonske izmjene o kojima smo danas govorili, danas kao dan za obrazovanje, pa su svi zakoni utrpani eto u isti koš koji se tiču obrazovanja je da ne postoji nekakva sustavna politika i detaljnija analiza uopće potreba tržišta i s time povezano zakonodavstvo koje će pak biti usklađeno s ostalim zakonima iz vlastitog resora, nego kao da se, kao što se izabiru ne znam trešnje. Eto danas je ova tema važna, pa sada trebalo bi i tu poentirati, hajmo tu složiti zakon i onda taj zakon nastaje kao jedna planeta u svemiru, a oni drugi zakoni uključujući i tržište rada i sve ostalo što je s time povezano što je preduvjet stvaranja tih zakona unutar tog svemira su druge planete. Dakle, međusobno ni na koji način ne komuniciraju i to je možda i najveći deficit uopće zakona koji se trenutno donose. Andreje Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice istaknuli ste ono što sam ja u replici pitala državnog tajnika. Znači članak 23. stavak 3. dakle nije definirano koji su to drugi opravdani razlozi, pa ćete valjda do drugog čitanja to malo pobliže pojasniti. I također me zanima da li vi imate saznanja kako su se do sada provodili ti nadzori i kojim tempom, jer vidimo i prema ovom javnom savjetovanju da je bilo nekakvih komentara kako neki nikada nisu došli na red? Dakle koliko ih se uopće godišnje provodi? Kakav će biti godišnji plan? Koliko će ustanova doći na red? Dakle to su sve pitanja i za nadležno Ministarstvo kada će biti Konačni prijedlog zakona. Evo vama komentar i da li znate kako se do sada to radilo? Hvala. Ono što mi je poznato iz sustava je da je nadzor nad radom ustanova za obrazovanje odraslih trebaju provoditi savjetnici resornih agencija odnosno prosvjetni inspektori. Međutim, ono što sam ja čula a trebalo bi provjeriti je li to točno je da do sada niti jednoj ustanovi nije uskraćeno odobrenje odnosno ono što sam i postavila kao pitanje da vidimo kolikom broju ustanova je ranije uskraćeno odobrenje. ovdje se provukla neka teza kao da ranije nije nikakav sustav postojao i zbog toga imamo kaos na tržištu i sada ćemo mi to konačno urediti. I ranije je postojao sustav kontrole, ali je pitanje do koje je mjere on bio upotrebljavan na ispravan način i povezano s time pravo je političko pitanje ukoliko nikada ranije nije nekome uskraćeno odobrenje jer sustav nije profunkcionirao. Tko će za to snositi odgovornost? **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi pojedinačna rasprava. Poštovana zastupnica Vesna Bedeković.

Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče, ravnateljice Šerepac, poštovane kolegice i kolege. Ja vjerujem da je nedvojbeno i da ćemo se svi složiti s tim da je zapravo obrazovanje odraslih jedan važan segment općenito odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj i da je izuzetno bitno posvetiti veliku pozornost obrazovanja naših odraslih sugrađana i u smislu dokvalifikacije, prekvalifikacije dakle generalno koncepta cjeloživotnog učenja. I ono što na prvom mjestu mislim da je izuzetno važno je da je ovim Zakonom obuhvaćeno i formalno, i neformalno i informalno obrazovanje. različiti putovi načina stjecanja znanja i kao kruna dakle završna svjedodžba, diploma ili kako god se zvao završni dokument o stečenim kompetencijama za određeno sektorsko područje. Ono što imamo realno situaciju koju imamo danas u Hrvatskoj dakle zaista imamo trend porasta broja ustanova za obrazovanje odraslih, trend porasta broja različitih programa kojih ima više od 11 tisuća i najblaže rečeno programa koji nisu baš ili možemo reći upitne dakle kvalitete. I ja ću si dozvoliti reći da tu pomalo imamo jedan vrlo, vrlo neuređen sustav i pojavu jedne sive zone, između ostalog sive zone koja omogućuje na žalost pojedinim takvim ustanovama zaradu na temelju nekvalitetnih programa, nekvalitetnih predavača i općenito sumnjive kvalitete rada. Naravno među svima njima naravno da ima i dobrih primjera sjajnih pučkih otvorenih učilišta i sjajnih ustanova koje svoj posao rade kako treba. svoj posao radili kako treba i da bismo imali kriterije, naravno da moramo imati dobro postavljeni razrađen sustav upravljanja odnosno sustav osiguravanja kvalitetom u ovakvim institucijama. Već je rečeno nekoliko puta, pa neću ponavljati da je sustav osiguravanja kvalitete zakonom reguliran na način da se uspostavlja unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete. To je dosta dobro razrađeno i naravno da na temelju postupaka unutarnjeg odnosno vanjskog vrednovanja imamo jednu dobru podlogu za uskratu, kolegice Marić vi ste pitali i to je dobro pitanje koliko uskrata, kako, na koji način zapravo dolazimo do toga. Ovo bi trebala biti jedna dobra podloga za uskratu odobrenja dakle svim onim ustanovama za obrazovanje odraslih koji neće ispunjavati uvjete propisane zakonom. Naravno moram reći da je proces osiguravanja kvalitete na jednoj ustanovi zaista jedan dugotrajan i nikada završen proces, jer sam kao čelnica jedne visokoškolske ustanove bila u situaciji sudjelovati i u samovrednovanju odnosno unutarnjem vrednovanju, vanjskom vrednovanju visokog učilišta, a onda i vrednovanju kompletnog sustava upravljanja kvalitetom. I smatram da bi se možda trebalo, ne možda nego uvjerena sam, dakle sustav upravljanja kvalitetom u ovom području obrazovanja odraslih dakle analogijom sustava upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju može se dakle razraditi. Jer smatram da Agencija za znanost i visoko obrazovanje koja vodi računa o upravljanju kvalitetom na visokim učilištima to radi jako dobro. Zakonom, nekoliko detalja, Zakonom je predviđena akreditacija ako se tako mogu izraziti analogijom sustava visokog obrazovanja. Akreditacija u ustanovi u razdoblju od trajanja 5 do 7 godina možda bi valjalo razmisliti i o tome. Meni je to prilično jedan dug period. Možda ne bih išla tako dugo? Možda bih ograničila na 5? Ono što pozdravljam to je članak 18. koji propisuje da kod osnivanja, a kasnije onda kod već osnovanih a onda kod osnivanja novih ustanova je potrebno zaposliti najmanje jednog nastavnika na puno radno vrijeme na svaka tri sektora u kojima se provodi obrazovanje odraslih. To je kod novih, a i svakako voditi računa o primjeni ovoga članka kod postojećih ustanova koje će ići na vrednovanje njihove kvalitete. samo kratko koliko mi vrijeme dozvoljava. Škole stranih jezika kojima je dozvoljeno doregistriranje samo je pitanje načina na koji će se one uključiti u sustav upravljanja kvalitetom zajedno sa ustanovama za, možda par riječi u vašem

obrazovanja odraslih, pa me zanima s obzirom da kao što sam i sama istaknula što je i vama vjerujem poznato postoje nadležne institucije koje kontroliraju rad ustanova koje se bave obrazovanjem odraslih. Zašto mislite da je ono do sada bilo neuređeno odnosno treba li itko snositi odgovornost za njegovu neuređenost? Hvala vam lijepa kolegice na ovom pitanju. Ovo je doista važno pitanje i ja ne mislim da tu sada trebamo kažnjavati i da trebamo ići u rigorozne mjere. Ovo područje je doista neuređeno. Zakon je zastario i s godinama opet vam kažem ekspanzijom i brojkom od 600 ustanova za obrazovanje odraslih do današnjeg dana uz neregulirane dakle kriterije uspostavljanja kvalitete naravno da je dovelo do situacije koju imamo danas i nismo imali jasno uređen sustav tko ustvari vodi računa o upravljanju kvalitetom, niti smo imali nad tim ustanovama, a niti smo imali dobro razrađene kriterije. Tako da smatram da nisam za lov na vještice, jer ljudi koji su vlasnici ovakvih ustanova ima među njima onih koji sjajno i dobro rade svoj posao. Uvođenjem ovog sustava njihov dobar posao će se samo potvrditi, a sve ono što ne odgovara kriterijima morat će podnijeti sankcije.

znači potrebe na tržištu od onoga što je potrebno jer zagovaramo cjeloživotno učenje starijih ljudi od onoga što je za pčelarenje, za informatičko osposobljavanje to to treba isto tako dakle propagirati i imati te programe. Ali u suštini zakona te stvari treba odvojiti neka bude ii, ali cjeloživotno učenje za svijet rada je ipak nešto drugo. I da bi ovaj Zakon bio puno bolji nego što je a dobar je, mislim da nam fali jedna teška analiza, teška analiza tržišta rada. Na žalost nemamo je previše potreba koje jesu na tržištu rada. Hvala lijepa. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa kolega, hvala vam što ste mi postavili to pitanje. Prije svega smatram da da obrazovanje odraslih kada su u pitanju dokvalifikacije, prekvalifikacije itekako treba dakle programi trebaju biti usklađeni sa tržištem rada i tu nam je potrebna kao što ste rekli i sami jedna teška, teška analiza, teška ogromna, dakle jedna vrlo kvalitetna i opsežna analiza, s tim malu zadršku, podsjetit ću da mi u današnje vrijeme sada u ovom trenutku još uvijek ne znamo koja će nam zanimanja biti potrebna za godinu, dvije, tri ili dakle tu treba uzeti taj faktor u obzir. To je prvo. Drugo, ovaj dio obrazovanje o kojem ste govorili dakle kada je riječ o različitim tečajevima, različitim pohađanjima određenih programa koji upisuju kandidati koji žele sami unaprijediti svoje vještine i kompetencije a da one ne ovise potpuno o njihovoj materijalnoj egzistenciji dapače potrebno ih je odvojiti. Posljednja replika poštovana Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice evo i sami ste naveli ono što govorimo da postoje nekvalitetni programi, zastario kojega treba mijenjati. Na žalost mnogi ili hajte recimo neki koji idu na taj sustav obrazovanja idu po principu plati i dobije diplomu što prije. Međutim, kako raditi na tome da se podigne svijest svih ljudi i da je važno cjeloživotno učenje i obrazovanje. Mislim da tu nije samo zadaća onih ustanova koje pružanju obrazovanje, nego bi tu zapravo i Ministarstvo i Agencija morali dati svoju pomoć i podršku i pri sastavljanju programa i pri provođenju programa. Vesna (HDZ)** Apsolutno kolegice slažem se s vama. Pa to je ta siva zona o kojoj sam ja govorila. Mislim na žalost moramo biti realni i moramo progovarati o trendovima, moramo progovarati o dobrim stvarima. Ja opet ponavljam imate sjajnih ustanova za obrazovanje odraslih koje sjajno rade svoj posao. Iz njih izlaze pojedinci sa stečenim kompetencijama, znanjima i svim onim što im je potrebno za dodatno kvalifikaciju, prekvalifikaciju ili već što žele sa programom postići. Na žalost ima i postoji ova siva zona o kojoj ste i sami govorili i gdje ste rekli da evo odeš tamo i kupiš svjedodžbu, završni dokument platiš i gotov si. To treba spominjati i to treba svakako osuditi. I upravo zato od od početka ove rasprave pa do kraja zagovaram i uvijek ću zagovarati uvođenje sustava kvalitete u područje obrazovanja odraslih sa jasnim kriterijima, sa jasnim očekivanjima od tih ustanova i od programa i sa jasnim naznakama onoga što će se dogoditi ako ti kriteriji ne budu ispunjeni, a to su uskrate dopusnica za obavljanje djelatnosti. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Sljedeća pojedinačna rasprava, uvažena zastupnica Urša Raukar Gamulin.

Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za provedbu programa osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima što naravno pozdravljamo. u Hrvatskoj kao i u cijeloj Europskoj uniji postoji skupina odraslih osoba koja jest završila formalno osnovno obrazovanje, no uprkos tome ne vlada temeljnim čitalačkim, matematičkim i digitalnim vještinama. Taj problem naglašava preporuka Vijeća Europske unije o oblicima usavršavanja nove prilike za odrasle, koja je objavljena 2016. godine. U njoj se izrijekom navodi da u današnjem društvu svi trebaju posjedovati širok skup vještina, znanja i kompetencija uključujući dostatnu razinu pismenosti, matematičke pismenosti te digitalne kompetencije kako bi u potpunosti ostvarili svoj potencijal, aktivno sudjelovali u društvu i preuzeli svoje društvene i građanske odgovornosti. Takve vještine, znanja i kompetencije ključne su i za pristup tržištu rada, te za napredak na njemu kao i za uključivanje u daljnje obrazovanje i osposobljavanje. Preporuka Vijeća EU donesena je zbog činjenice da je istraživanje o vještinama odraslih koje je proveo OECD, dakle Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj i kojim su ispitane čitalačke i matematičke pismenosti, te rješavanje problema u okružjima koji obiluju tehnologijom. To sve na razini 20 zemalja EU. U Hrvatskoj se to istraživanje upravo provodi, pa još nemamo rezultate. Dakle, to je pokazalo da gotovo četvrtina odraslih osoba u dobnoj skupini od 16 do 65 godina postiže vrlo slabe rezultate u temeljnim pismenostima, u temeljnim pismenostima, te je manje vjerojatno da će sudjelovati u novim učenjima ili potpuno sudjelovati u digitalnom gospodarstvu i društvu. Te se osobe suočavaju i sa većim rizikom od nezaposlenosti, većom stopom siromaštva i socijalne isključivosti, većim naravno i zdravstvenim rizicima, kraćim očekivanim životnim vijekom dok se njihova djeca suočavaju sa većim rizicima u pogledu loših obrazovnih rezultata. To nam svima zajedno mora biti signal da bi u financiranje iz državnog proračuna trebalo svakako uključiti i odrasle osobe koje nemaju razvijene temeljne vještine bez obzira na razinu formalnog obrazovanja koje su do tada stekle. Financiranje iz državnog proračuna osiguralo bi kontinuitet provedbe tih programa obrazovanja. Ujedno bi omogućilo mnogim odraslim osobama stjecanje vještina bez kojih u današnje u današnje vrijeme naprosto nije moguće održati se na tržištu rada niti sudjelovati naravno u životu zajednice. Zaključno. Mi pozdravljamo dakle u Zeleno-lijevom bloku prijedlog zakona o obrazovanju odraslih u prvom čitanju. Pozivamo izrađivače ovog prijedloga da do drugog čitanja nadopune i prošire dodatnim mogućnostima obrazovanja odraslih usudila bih se reći neophodni zakonski okvir koji nam pruža mogućnost da konačno obrazovanje, pa tako naravno i obrazovanje odraslih stavimo u centar ili bolje rečeno u temelje ovog društva i u prioritete ove, pa i svake Vlade RH. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovani zastupnik Marin Piletić.

ovaj zakon još jedan je dokaz da je ovoj Vladi RH itekako u interesu sustav obrazovanja kako onog osnovnog, srednjoškolskog, visoko obrazovnog danas smo došli i na Zakon o obrazovanju odraslih. Ako je ikad bilo veće potrebe izmijeniti postojeći zakon iz 2007. onda je upravo to ovo novo normalno razdoblje. Promjene na tržištu rada koje su se dogodile načinom rada, načinom komunikacije, održavanjem sastanaka, sudjelovanjem u proizvodnim procesima, u ograničenim okolnostima. Dakle, itekako su okolnosti u kojima trebamo promišljati što to po pitanju obrazovanja odraslih treba regulirati novim predloženim zakonom. Ono što je vrlo zanimljivo jest da se ovim zakonom, dakle programi za obrazovanje odraslih usklađuju sa hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i uspostavlja se na određeni način i red i odnos između tržišta rada i obrazovanja. Nema kvalitetnog obrazovanja bez sustava kvalitete. I upravo zbog toga ovim prijedlogom zakona inicira se i potiče se da se educiraju nastavnici, predavači, ravnatelji, svi koji trebaju biti svojevrsni, dakle andragoški voditelji. Omogućuju se isto tako da se i i to usvojeno znanje vrednuje kroz, dakle vrednovanje polaznika, odnosno njihovo usvojeno znanje. Ako usvojimo ovaj zakon ovakav sustav kvalitete vrijedit pa najmanje narednih dvadesetak godina. Tim je veća odgovornost svih nas koji ćemo dići ruku za taj zakon ili predložiti određene korekcije, izmjene ili sama poboljšanja. Ovim zakonom po prvi put se definira, dakle i želi se podići standard materijalnih i kadrovskih uvjeta svih ustanova za obrazovanje odraslih. Koliko imate ustanova za obrazovanje odraslih koje imaju direktora, direktora na pola radno vrijeme, ravnatelja eventualno, dakle spremačicu. Sve ostalo su vanjski suradnici, a pitanje naravno kakvi su i materijalni uvjeti. Naravno da nas veseli i intencija, dakle zakonopisca da se fleksibiliziraju programi, odnosno da nastavnici u obrazovanju odraslih ne moraju imati dakle dopunsko pedagoško psihološko obrazovanje, nego ih se potiče, dakle na sustavan razvoj sa andragoškom izobrazbom. Ono što moram ovdje spomenuti, a mislim da nije, dakle bilo kolege ili kolegice zastupnika koji su raspravljali o ovom zakonu, da se nisu dotaknuli i ovih famoznih pa bilo da je pitanje o jezičnom sadržaju ili onom sadržajnom što voucher podrazumijeva. Dakle, ova Vlada kroz osigurana sredstva u Nacionalnom planu za otpornost i oporavak predviđa preko 300 milijuna kuna dakle za sustav vaučeri. Ta vrsta obrazovanja bit će dakle besplatna za one korisnike i na taj način stimuliramo da se veći broj ljudi ne samo nezaposlenih, ni onih koji su na tržištu rada, rada, oni koji rade koji se žele profesionalizirati, žele usavršiti iskoriste ovu mogućnost i dobiju dakle besplatno obrazovanje odnosno edukaciju. Ovdje je bila iznesena jedna činjenica s kojom se nipošto ne slažem a to je da državni proračun ne sudjeluje u obrazovanju odraslih izuzev dakle za osnovno obrazovanje. Ja ću vam samo navesti jedan primjer zbog kojih je ova Vlada zadužila preko 14 tisuća žena, preko 70 tisuća korisnika programa „Zaželi“ koji uz to što su dobili priliku da rade one žene teže zapošljive na tržištu rada dobile su priliku da rade, a uz to besplatno obrazovanje odraslih jer su sve morale proći dodatnu edukaciju upravo da iskoristimo sredstva, da pokažemo koliko je obrazovanje odraslih odraslih važno i da onima koji se teže snalaze na tržištu rada pružimo novu šansu i mogućnost da se i kroz ovaj program, ali i kroz obrazovanje odraslih bolje snađu u budućnosti na burzi rada. Vrlo važno je spomenuti nastojanje Vlade, agencija, nacionalnih zaklada, svih koji sufinanciraju dakle i program podrške … dakle onima koji nisu u procesu edukacije, koji nisu zaposleni, koji ne pohađaju nekakve treninge da i tu Vlada i pomoću udruga, pomoću institucija iznađe sredstva i da se ti ljudi snađu na tržištu. dvije replike. Prva je poštovana zastupnica Vesna Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani kolega drago mi je da ste u svom pojedinačnom, pojedinačno raspravi istaknuli činjenicu da Vlada Republike Hrvatske doista kontinuirano računa i skrb o obrazovanju svih kategorija svojih građana, a osobito o obrazovanju odraslih koje uključuje i formalno, i neformalno, i informalno obrazovanje temeljeno na konceptu cjeloživotnog učenja. A osobito podupirem ono što ste istaknuli i to treba cijelo vrijeme naglašavati i naglašavat ćemo dakle program „Zaželi“ dakle jedan od sjajnih primjera obrazovanja odraslih u kojem smo 14 tisuća žena omogućili smo im stupanje na tržište rada i omogućili smo kvalitetne usluge za 70 tisuća korisnika što je posljedično dobrobit i za same žene koje su uključene u program jer se upućuju, jer stupaju na tržište rada, a svakako je dobrobit i za 70 tisuća krajnjih korisnika. (HDZ)** Hvala lijepo. Dakle, 14 tisuća 353 žene prošle su ili jesu u programu za žene. Vrlo je važno spomenuti i da kroz ovaj program Ministarstva rada jačaju se upravo ustanove za obrazovanje odraslih. Dakle, novac osiguran za prekvalifikaciju i program školovanja žena koje polaze ovaj program „Zaželi“ osiguran je kroz europska sredstva i kroz mjeru Vlade odnosno program „Zaželi“ da upravo naše ustanove o kojima danas govorimo komentirajući ovaj Zakon dakle dobiju financijsku injekciju odnosno da oni osiguraju ova sredstva putem javnog natječaja, izbore se dakle cijenom u odnosno onaj tko provodi program „Zaželi“ i da taj program bude besplatan dakle upravo za ove naše žene o kojima smo malo čas govorili. **Sanader, poštovani zastupnik Željko Lenart. nekakvo nazovi obrazovanje za koje se uzmu neka sredstva da bi se platio nekakav tečaj prekvalifikacija, a da ta osoba na kraju krajeva osim što da taj novac ništa ne nauči i ne stekne. Mislim da ovo obrazovanje odraslih je bitno i danas, a bit će bitno i ubuduće jer će morati popravljati propuste redovnog sustava obrazovanja. Tragično je da mi danas nakon završetka srednjih škola djece imamo i to u velikom postotku koja ne znaju čitati i koja ne znaju tablicu množenja što su osnovne stvari koje bi se trebale naučiti kroz sustav obrazovanja. Znači obrazovanje da, svakako svako obrazovanje i obrazovanje odraslih. Obrazovanje je jedno od najvažnijih stvari za Republiku Hrvatsku, za bilo koju vladu koja vlada Republikom Hrvatskom jer samo obrazovan čovjek je slobodan čovjek. Hvala. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Lenart dijelom se mogu složiti s ovim što ste rekli na početku. Međutim, nikako ne stoji da je obrazovanje odraslih dakle posljedica lošeg sustava obrazovanja redovnog osnovnoškolskog i srednjoškolskog. Mi danas imamo u sustavu dakle zanimanja koja za 5 do 10 godina neće postojati na tržištu rada. Dakle, mi moramo upravo kroz sustav obrazovanja odraslih bilo formalnog ili neformalnog omogućiti da se upravo tržište ljudi koji su na tržištu rada osposobe za nove tehnologije, za nova zanimanja. Nema dana da ne dođe nekakvo novo zanimanje. Da nismo mogli izgraditi dakle obrazovni sustav da se za sve do jedno to novo zanimanje na tržištu rada kojima ne znamo ni imena omogućimo dakle kvalitetnu izobrazbu kroz redovan sustav odgoja i obrazovanja. Zbog toga upravo i jest obrazovanje odraslih ne isključivo ono formalno, nego i neformalno pa netko je spomenuo i kroz udruge, i kroz različite kraće programe dakle tome služi obrazovanje odraslih a posebice u budućnosti. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća pojedinačna rasprava uvažena zastupnica Majda Burić.

Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle, važeći Zakon kao što smo imali prilike čuti nije mijenjan 14 godina, a ovaj novi zakon unosi značajne promjene u sustav obrazovanja odraslih osoba i govorit ću isključivo o sustavu vouchera koji se ovim zakonom uvodi kao novina i koja će itekako utjecati ne samo na kvalitetnije tržište rada već i na povećanje broja zaposlenih, smanjenje broja nezaposlenih na čemu je ova Vlada premijerom Plenkovićem napravila itekako značajne iskorake, a s obzirom na uvođenje vouchera vjerujem i sigurna sam da će tako i nastaviti. Dakle, što se tiče vouchera njih će biti moguće koristiti od 1. Travnja iduće godine i to u visini do 10 000 kuna po korisniku. Usuđujem se reći da takve mogućnosti obrazovanja odraslih nikada u RH nije bilo. Cilj je dakle potaknuti odrasle i zaposlene i nezaposlene na uključivanje u obrazovanje čime se svakom pojedincu osigurava i mogućnost boljeg položaja na tržištu rada, isto tako mogućnost višeg socijalnog statusa, ali isto tako i ono što je jako bitno jest osobna dobrobit te osobe, a naravno gospodarstvu se omogućava veća produktivnost. U UNRS-u, odnosno Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. godine postavili smo si vrlo ambiciozan, ali rekla bih realan i ostvariv cilj a to je izjednačavanje stope odraslih u cjeloživotnom obrazovanju sa europskim prosjekom. Mogu slobodno reći da se ovim zakonom omogućuje operacionalizacija Nacionalnog plana oporavka i otpornosti iz domene komponente tržišta rada koja je sveukupno financijski teška više od 2 milijarde kuna i za tu komponentu zaduženo je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i ministar Aladrović. Naime, tim dokumentom predviđeno je razvijanje sustava vouchera, odnosno modela za stjecanje dodatnih vještina kako zaposlenih, tako i nezaposlenih osoba, a sukladno potrebama gospodarstva. Potrebne vještine, dakle one koje su usklađene sa potrebama na tržištu rada svakako su glavna pokretačka snaga rasta i produktivnosti rada, rasta i produktivnosti rada, ključne su i za nezaposlene mlade osobe koji po prvi puta ulaze na tržište rada. Ali usudit ću se reći da su i presudne za sve zaposlene osobe. Za potrebe sustava vouchera u sklopu MPO-a osiguran je kao što smo već imali prilike danas čuti iznos od 300 milijuna kuna. Planira se sudjelovanje 30 000 korisnika što znači da je iznos jednog vouchera za obrazovanje do maksimalno 10 000 kuna po osobi, a naglasak

bitno za naglasiti jest da je uvjet financiranja stjecanja vještina njihova utemeljenost na HKU, odnosno hrvatskom kvalifikacijskom okviru, a sami obrazovni programi temeljeni su na katalogu vještina iz podregistra standardna zanimanja razvijani kroz HKO i upisani u registar HKO-a, te vrednovani naravno pri nadležnim agencijama. Samo ti i takvi bit će odobreni za financiranje putem vouchera i to uz uvjet da ih provode akreditirane ustanove za obrazovanje odraslih. Programi se dakako moraju moraju temeljiti i na standardima zanimanja i na standardima kvalifikacija. Kao što sam rekla ciljana skupina su i zaposleni i nezaposleni, a dodjela vouchera jest predviđena u digitalnom obliku otvaranjem korisničkog računa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U sklopu aplikativnog rješenja HZZ-a korisnik će odabrati željenu vještinu iz kataloga vještina i trebat će obrazložiti potrebu za odabranom vještinom, je trenutačno u provedbi projekta mapiranja vještina financiranog iz Europskog socijalnog fonda što znači da Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovane zastupnice Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Uvažena kolegice u svojoj ste raspravi zapravo detaljno obrazložili važnost uvođenja vouchera i sve aktivnosti koje se već sad provode po tom pitanju. slušajući vas zapravo moram konstatirati da nikada do sad Republika Hrvatska nije bila u boljoj prilici iskoristiti toliko novca za obrazovanje odraslih kao u ovom sljedećem razdoblju koje nam predstoji. Znači 300 milijuna kuna za vouchere, Nacionalni program oporavka i otpornosti, 10 000 kuna po osobi puta broj korisnika i upravo zahvaljujući članstvu u EU Vlada Andreja Plenkovića je, dakle iskoristila dakle sve ono što je mogla iskoristiti u pregovaranju, dakle višegodišnjeg financijskog okvira za sljedeće razdoblje. I kako sad stvari stoje sve ovo će se

Vesna Bedeković. Dakle, u potpunosti se slažem sa vama i drago mi je da ste i vi još jednom naglasili da zaista takve mogućnosti obrazovanja odraslih u RH nikada nismo imali prilike vidjeti zahvaljujući Vladi premijera Plenkovića, ali i zahvaljujući našem članstvu u EU mi danas imamo na raspolaganju vezano uz vouchere 300 milijuna kuna što znači da će korisnik dobiti maksimalno 10000 kuna za određenu edukaciju u trajanju do 6 mjeseci gdje će bildati dalje svoje vještine ili stjecati nove što je iznimno bitno ne samo za tu osobu i za njegovu dobrobit već je bitno i za smanjenje nezaposlenosti,

Slušajući ovu međusobnu razmjenu ne mogu si jednostavno oteti dojmu da vi u HDZ-u imate možda nekakvu tablicu internu u koju se upisuju plusevi svaki put kad spomenete Vladu velikog vrhovnika Plenkovića u pozitivnom kontekstu. Ali to nije moje pitanje. Moje je pitanje vrlo jednostavno. Ono se odnosi na to što vi mislite tko bi trebao provoditi postupak vanjskog vrednovanja obrazovanja odraslih?

kolegicu zastupnicu aludirajući na to da imamo međusobni dogovor u hvaljenju Vlade Andreja Plenkovića što je posljedica njene tuge i žalosti zbog toga što njena politička opcija na žalost nije uspjela ući u vladajuću poziciju. A kad dođu u vladajuću poziciju onda se može početi radovati. Ako dođu. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolegice Bedeković vi znate da to nije povreda Poslovnika, pa sukladno članku 240. stavak 2. izričem opomenu sa oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi.

uvrijedila. Ja smatram takvo okruženje izrazito poticajnim. Recimo i meni su učiteljice u prvom osnovne kada bi do ro riješila zadatak nacrtale zvjezdicu, osmjeh, cvjetić itd. Tako da da, ja sam žalosna što ne radim u jednako poticajnom okruženju kao i vi. Kolegice Raspudić, vama je to isto tako treća pa sukladno članku 240. stavak 2. izričem opomenu sa oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Izvolite, možete odgovoriti poštovana zastupnice Peović. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam puno poštovani potpredsjedniče. Dakle, moj odgovor gospođi Selak Raspudić jest da rezultate Vlade premijera Plenkovića ne možete demantirati zato što su to činjenice i to su rezultati iza kojih stojimo ponosno, na vašu tugu, čemer i jad zbog svega toga ja ne mogu utjecati. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo i repliku poštovanog zastupnika Silvana Hrelje. Teško je replicirati nakon ovakvih tirada, ali ja ću reći lijepo ste naznačili s čime se ja slažem novost u ovom zakonu i sustav vouchera kako bi trebao funkcionirati. No, više od samog povlačenja novca meni je bitno koliko ćemo mi od naših nezaposlenih osposobiti da mogu zaraditi kruh putem vouchera i putem obrazovanja odraslih. A drugo je pitanje i za vas i za ovdje prisutne ljude iz ministarstva. Imam situaciju da je registrirana jedna ustanova koja se bavila i tražim dakle staklom, svega imamo 5 majstora u Hrvatskoj u Istarskoj županiji. I pozvala je prosvjetnog inspektora da im dođe pomoći kako urediti tehničke uvjete. Ok, ja znam da za tehničke uvjete, za takvu ustanovu koja je registrirana pri ministarstvu nije nadležan prosvjetni inspektor, ali nek' im bude na pomoći. Ja mislim da bi se naša administracija trebala malo fleksibilnije ponašati, a ne držati se kruto pravila. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovane zastupnice Burić. posebno želim podcrtati projekt „Zaželi“ u kojem su žene uključene u taj projekt za što je ova Vlada osigurala oko 2 milijarde kuna imala je mogućnost dodatnoga obrazovanja. I mnoge od njih su to iskoristile i danas su snažnije na tržištu rada. Također sjećate se i vi jako dobro da smo kroz Ministarstvo rada imali ISF-ov projekt, odnosno projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda koji se ticao aktivacije umirovljenika i u stvari bildanja jačanja njihovih vještina. A što se tiče ovog dijela koji se odnosi na vitraje ako se ne varam, mislim da bi na to trebalo dati ipak odgovor Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Vrijeme vam je isteklo. Hvala lijepa. Sad će završno u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Tomislav Paljak.

Poštovani potpredsjedniče, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Zahvaljujem vam na raspravi. S obzirom da je ovo prvo čitanje vidjet ćemo koliko će ona biti ocijenjena konstruktivnom ili ne, ali evo ja imam potrebu na neki način zaokružiti ovu temu današnju, reći one osnovne smjernice i osvrnuti se na svoje zabilješke koje sam vodio tijekom ove rasprave, pa ćete onda i vi imati prilike vidjeti jesmo li na dobrom pragu ili nismo. U svakom slučaju, dakle intencija ovog zakona jest naravno da se uklone nedostatne kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih, da se isprave neusklađenosti programa obrazovanja i da se one uvedu u potrebe tržišta rada, da se maknu ove nemogućnosti priznavanja informalno i neformalno stečenih znanja i vještina, odnosno da one postanu u određenom procesu u mogućnosti priznavanja. priznavanja. I još da se neusklađenosti sa recentnim nacionalnim i europskim strateškim dokumentima koje su također uočene jednostavno usklade sa onime što je potrebno i što današnje zakonodavstvo i današnje potrebe zahtijevaju. Općih odredba evo formalno obrazovanje odraslih koje se provodi u ustanovama koje imaju registriranu djelatnost obrazovanje odraslih sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova. Formalnim obrazovanjem odraslih smatra se i obrazovanje koje se provodi sukladno propisima iz nadležnosti drugih državnih tijela sukladno posebnim propisima, uvode se razine programa obrazovanja i programa vrednovanja skupova ishoda učenja i dodjele kvalifikacije sukladno hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Uređuje se formalno i neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad koje obuhvaća provedbu formalnih i neformalnih oblika učenja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad na koje se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tržište rada. Ovim zakonom kao što ste imali prilike čuti u uvodnom izlaganju, dakle onda se pobliže pobliže objašnjava što i kako rade ustanove za obrazovanje odraslih, koji su to programi u sustavu obrazovanja odraslih, koji su to formalni i neformalni programi i obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad financirani putem vouchera, kako su definirane kadrovske potrebe glede nastavnika u obrazovanju odraslih, što podrazumijeva stručno usavršavanje i osposobljavanje, koji su to polaznici odnosno što očekuje pristupnike obrazovanja odraslih i na koji način se namjerava osigurati kvaliteta u obrazovanju odraslih. Kako će izgledati andragoška dokumentacija, evidencije i javne isprave u obrazovanju odraslih, kako će financirati, kako će se pratiti i razvijati sustav obrazovanja odraslih, kakav će biti nadzor i naravno uz prijelazne i završne odredbe. O onome o čemu ste vodili raspravu, odnosno način na koji ste, kako je išao tijek ovog današnjeg dana evo osvrnut ću se na neke momente. Ne bih se složio sa konstatacijom da vlada kaos na tržištu obrazovanja. Jednostavno možemo razgovarati o kategorijama koliko je on dobar, nije, koliko je trom ili proaktivan, koliko se truda ulaže uopće u otklanjanju uočenih nekakvih negativnosti. Međutim, da vlada kaos ne bih se složio. Na konkretno pitanje kolegice, uvažena zastupnice Raspudić rekao bih da je evo 2018. imamo tri, dakle nije baš ni jedan, nego tri su donijeta rješenja kada se uskratilo ustanovi koja je već radila daljnji rad. Temeljem ovog zakona koji je takav kakav je manjkav, ali evo postoje i tu procesi u kojima se utvrđuju uopće uvjeti na koji ustanova može raditi ili ne može raditi. Agencija godišnje prima oko 1400 zahtjeva prema ovim informacijama koje sam prikupio i negdje između 15 i 20% u startu se eliminira, dakle ne dozvoljava im se rad. To je pitanje na ovo a sad tko je odgovoran ja ću reći da je odgovoran i loš zakon i loša provedba i sve ono što je prethodilo tome i zbog toga smo danas ovdje da to ispravimo. Što se tiče specifičnih potreba pitali ste imamo li mi popis tih vještina, znanja koje nama trebaju – imamo, zato što smo to radili temeljem imputa od poslodavaca, naših poslodavaca i oni su detektirali naše potrebe za naše tržište rada koliko su one u korespodenciji sa europskim potrebama u ovom trenutku vam ne mogu reći. Ali činjenica jest da smo ih baš tenderirali, odnosno ciljano smo išli na naše tržište. Što se tiče opravdanih razloga i onog članka 25. Odnosno koji su to opravdani razlozi kada se utvrđuje valjanost ili nevaljanost ili rad ili nerad ustanove naravno da tu postoji nekoliko načina, a prije svega tu može biti prijava, prijava nadležnim institucijama da se provjeri na koji je ustanova, na koji ona funkcionira i onda je obveza zakonodavca, naravno onog koji to propisuje da izađe van. Tu će se možda pojaviti kojekakvi oglasi koji bi mogli biti lažni, pa će i tu biti potrebno prijavljivati i jedan od takvih razloga, također i to može biti. Točno je da Agencija za strukovni odgoj i obrazovanje vrednuje, ali ne po, baš po onoj „kadija te tuži, kadija te sudi“ jer će se ustanove moći žaliti neovisnom povjerenstvu koje će imati pet članova. Jedan je iz ministarstva, četiri su u sastavu neovisnih stručnjaka, a ovaj odnos na koji ste povezali i prethodnu temu vezanu uz Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje on dakle u ovom trenutku ima svoj djelokrug ingerencija na što je odgovoran, a agencija ima prema prijedlogu ovog zakona ovakav kakav je sada predložen. Mi mislimo da je dobar i da nema zapreka da i Agencija za strukovni odgoj i obrazovanje. A kad idemo i u visoko, podudara se jednim dijelom i sa visokom, onda vam je to Agencija za visoko odgoj i obrazovanje, tako da nije to baš jednoznačno i nije na način na koji ste vi ovdje opisali. Međutim, članak 22. je spominjan u smislu mogućnosti obrazovanja srednjih škola do 17 godina. On je uveden zato da bi se omogućilo redovito upisivanje učenicima sa posebnim potrebama. Što se tiče mogućnosti odgoja i obrazovanja odraslih ne od 15-te, ovim zakonom ide se od 14 godine kako djeca ne bi, ona koja ne žele ići u srednju školu, kako ne bi gubila jednu godinu između 14 i 15-te recimo, budimo konkretni radi se o vrhunskim sportašima kojima je važno da se uključe prije u ove mogućnosti odgoja i obrazovanja odraslih, pa je to navedeno evo iz ovog razloga. bilo je postavljeno pitanje kakve su to kategorije andragoških voditelja. Do sada je bilo da to mogu biti samo nastavnici i stručni suradnici. Stručni suradnici, a u njih ubrajamo naravno i pedagoge. Oni u svom u svom formalnom obrazovanju jednim dijelom imaju i specijaliziranu andragogiju. Međutim, ovdje je intencija da se stvaraju smjerovi, dakle baš andragoški na programima sveučilišta i da to baš budu andragozi naravno uz uvjet minimalno 4 godišnjeg rada prethodno u nekoj od odgojno-obrazovnih institucija što dakako samo po sebi ima određene nove standarde i zahtjeve koji će ići baš prema odgoju i obrazovanju odraslih da se više tu ne luta, nego da se ide specijalizirano u obrazovanje onih koji će to provoditi. Hoće li voucheri ići u prave ruke, naravno da će ići zato što će biti kontinuirano praćeni, zato što će kod konzumacije biti savjetovani i imat će obveze, dakle kao i kod svih drugih bonova ili ne znam više koju bi tu baš dobru hrvatsku riječ mogao upotrijebiti jer su se ovi izrazi toliko udomaćili, da mislim da su jasniji nego da koristimo nešto, neke druge kao što je rekao zastupnik Dretar. Međutim, hoće li on nas gurnuti u reguliranje u podzakonske akte mislim da neće upravo zato što smo puno toga, jako puno toga predvidjeli u zakonu. u zakonu. I bez obzira što je on vezan inter sektorski i što povezuje aktivno tri ministarstva upravo zbog konzumacije i ovih dijelova iz MPO-a mislim da u tom smislu ne bi trebalo i neće biti Ugovori o djelu naravno tamo gdje su potrebni, bili su do sada, bit će i od sada samo što je sada jasnije definirano kada se mora zaposliti nastavnik na puno radno vrijeme, koliko je to, koliko sektorskih obuhvata mora imati. Također, zapošljavanje andragoškog voditelja u smislu one dvojake uloge i ravnatelja i andragoškog roditelja može, ali sad više ne u nedogled kao što je bilo do sada, nego do 10 programa može, sve iznad toga će morati biti profesionalno zastupljen. Ali o tome treba li zapošljavanje odraslih koje je ovdje navedeno, dakle osoba sa invaliditetom detaljizira, ti možda treba, vidjet ćemo do drugog čitanja kad kad opet stručnjaci sjednu. Ja mislim da je važno da budu uključeni kao kategorija koja će moći također ravnomjerno sudjelovati na tržištu rada i preko ovih odredaba ovog zakona. Ali vidjet ćemo što će biti dalje. Članak 30. Što se tiče državljana iz trećih zemalja, stranih državljana tu ne bismo smjeli miješati pojmove. Osnovna škola je obvezna u RH za sve. Ako govorimo o migrantima, onda su i oni tu uključeni, naravno u zakonske odredbe kao i svi ostali građani. Ako govorimo o o radno aktivnom stanovništvu onda također govorimo o potrebama tržišta rada, onda se naravno pravilnicima mora i jest ovdje zamišljeno da se gledaju interesi onoga što mi imamo u u Hrvatskoj, a naravno da on neće i nije diskriminatoran prema bilo kome. Onda evo reći ću što se tiče proračunskih, pučka učilišta samo da objasnimo, nisu ona financirana preko JLS-ova, nego privatno školarinama jest da tu je određeni problem sa neimaštinom, siromaštvom, snalaženje na ovakav ili onakav način kao što je to zastupnica Gamulin detektirala. Ali činjenica jest da oni nisu na tim proračunskim osnovama nego na ovim čisto svojim. Oni su na tržištu tako kako jesu i snalazili su se do sada onako kako su mogli. Ispiti za znanje i vještine neformalno informalno, da pa to i je naravno ideja cijela ne da neformalna znanja pretvaramo u formalna jer onda radimo grešku onda opet gomilamo formalizaciju na jednoj strani i ravnotežu prebacujemo tamo gdje ne treba, nego da se ako netko ima neformalno stečena znanja ona provjere i da budu priznata isto kao i kod informalnog i evo zastupniku Hrelji naravno da nije onemogućeno građanima građanima treće dobi da budu dio. Dapače, ovog cjeloživotnog učenja, obrazovanja samo što ovdje opet ne mijenjamo dakle pojmove obrazovanje prema svim ovim aktima koje smo naveli i učenje. E sad kad uđemo u učenje naravno da ne smije biti nikome onemogućeno, ali ono ide u jednu drugu kategoriju, ovdje govorimo o obrazovanju. Hoće li učenje dovesti do toga da netko njime može biti formalno obrazovan i biti na tržištu o tome možemo naravno razgovarati, ali neće mu biti onemogućeno. Evo mislim da ovaj zakon nipošto nije deklarativan. Mislim da je vrlo konkretan, mislim da komunikacija međuresorna, sektorska je vrlo aktivna i postoji postoji vjerojatno i još prostora za neka poboljšanja do drugog čitanja. Ja vjerujem da ćemo evo ipak doći do situacije da će ovaj Sabor podržati vrlo, vrlo važan zakon evo nasušno potreban ja mislim za za sve nas i za sve one koji promišljaji i sadašnjost i budućnost ove zemlje. Hvala vam još jednom na svemu do sad izrečenome i viđenome. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.

Sad će završno u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Tomislav Paljak.